Prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt dovršetka Koridora VC", hitni postupak, prvo i Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin Tomislav MIhotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, izvolite. Štovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, štovani saborski zastupnici. Ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj skraćeno EBRD za Projekt dovršetka koridora 5C" i ugovora o zajmu između Hrvatskih autocesta i Europske banke za obnovu i razvoj za projekt dovršetka koridora 5C. zakonom se potvrđuje ugovor o jamstvu kako bi njegove odredbe u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka poretka RH i propisuje se način podmirivanja financijskih obveza koje mogu nastati za RH kao jamca po ugovoru o jamstvu te nadležnost za provedbu zakona. Najbitnije o projektu, on uključuje 12,5 km autoceste na koridoru 5C uz sjevernu i južnu granicu sa Bosnom i Hercegovinom. Bitno je da na ovoj južnoj strani je granični prijelaz Metković koji je uvjet Shengenskog sporazuma i on se realizira kroz ovaj zajam, a sa sjeverne strane tu je uključen i most preko Svilaja koji se financira zajedno da Bosnom i Hercegovinom. Troškove financiranja toga mosta svaka od strana po pola snosi. Ukupna procjena troškova cjelokupnog projekta 131,5 milijuna eura. Ovim zajmom EBRD-a preuzima se obveza za 60,63 milijuna eura, a zajam u sličnom iznosu od oko 60 milijuna eura priprema se sa Europskom investicijskom bankom. Ostatak sredstava osigurati će Hrvatske autoceste. Tu je znači razlika od 120 do 131,5 milijun eura. 23. rujna 2010. Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o pokretanju postupaka za sklapanja ugovora o jamstvu. Ovlašteno izaslanstvo RH završilo je pregovore. Ministar financija potpisao je ugovor o kreditu i s ovim se znači samo daje garancija i Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. U ime kluba HSS-a gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici, gospodine državni tajniče. Klub zastupnika HSS-a podržat će Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu između RH i Europske banke za obnovu i razvoj za projekt dovršetka koridora Europska banka za obnovu i razvoj i Europska investicijska banka sufinancirat će izgradnju dijela mreža autoceste u dužini od 12,5 km uz sjevernu i južnu granicu sa Bosnom i Hercegovinom i to sjeverna dionica 3,5 km od čvora Sredanci do Svilaja, uključujući most preko rijeke Save i južna dionica 9 km od čvora Ploče do granice BiH uključujući i granični prijelaz Metković. Vrijednost građevinskih radova procjenjuje se na 120 milijuna eura, te će se financirati putem kredita EBRD-a u iznosu od 60 milijuna eura i EIB-a u iznosu od 60 milijuna eura. Pregovori sa EBRD-om su okončani te se potpis ugovora o kreditu i ugovora o jamstvu očekuje uskoro. U početnoj fazi pregovora o mogućnosti kreditiranja od strana EIB-a i EBRD-a. ukupna vrijednost od strane EBRD-a za izgradnju koridora 5C u RH procijenjena je na 166,3 milijuna eura. Navedena procijenjena vrijednost obuhvaćala je troškove projektiranja, otkupa zemljišta i izmještanja instalacija, građenja s opremom nadzora i ostale troškove. EIB-a i EBRD-a financirat će samo troškove građena s opremom koji su u tijeku početnih pregovora procijenjeni na 120 milijuna eura, a na temelju kojih je izrađen i plan nabave od strane EIB-a i EBRD-a. Procijenjeni troškovi građenja i opremanja iznosili su 109 milijuna eura, razloga što je prvotna procjena izrađena temeljem idejnog rješenja i obuhvaćala je interregionalni čvor Metković od čijeg se izvođenja u konačnoj fazi odustalo. Slijedom toga današnja očekivanja procjena ukupne vrijednosti projekta je 131,5 milijuna eura. Autocesta čvor Ploče-granica BiH uključuje granični prijelaz sa spojem na državnu cestu D62 u prvoj fazi i dionicu Ploče-granica BiH u drugoj fazi. Prva faza koja se odnosi na granični prijelaz Metković sa spojem na državnu cestu D62 sastoji se od prometne površine, plato graničnog prijelaza Metković sa rasvjetom, prometnom opremom, signalizacijom, svjetlovodnim kablom, priključkom, vodovodnim priključkom i procjena troškova izgradnje je preko 4 milijuna eura. Sastoji se od spojne ceste na D62 sa prometnom opremom i signalizacijom a procjena troškova izgradnje je preko milijun Rekonstrukcije D62 sa prometnom opremom, signalizacijom i premještanjem TK instalacija i procjena troškova izgradnje iznosi 431 te elektroenergetsko napajanje i vodoopskrba graničnog prijelaza Metković procjena troškova je preko milijun eura što je ukupna procijenjena vrijednost izgradnje prve faze 7,3 milijuna eura. Druga faza se odnosi na dionicu Ploče-granica sa BiH koja se sastoji od glavne trase autocesta od čvora Ploče do granica BiH. Dio čvora Ploče cestarinski prolaz Metković odmorište Poezerje. Procjena troškova izgradnja je 26,3 milijuna eura, zatim prometne opreme, signalizacija, izmještanje svih instalacija, procjena je 15,4 milijuna eura. Izgradnja objekta na glavnoj trasi autoceste Viadukt Mali Prolog, Viadukt Jakići, Viadukt Iksili, Iksili, Prolaz Anđelić, Prijelaz POzla Gora, Prijelaz Mioči, Prijelaz Golubinka 1, Prijelaz Golubina 2. procjena troškova iznosi 12,1 milijuna eura, što je ukupno 53,9 milijuna eura, a prva i druga faza zajednički kada govorimo o Metkoviću, Pločama i spoju na BiH iznosi 61,2 milijuna eura. Autocesta A5 Beli dionica Sredanci granica BiH i most preko rijeke Save sastoji se od trase autoceste sa čeonim cestarinskim prolazom i graničnim prijelazom Zoljani i čvorište Svilaj, te most SAva dužine 660m. Predmetna dionica je krajnja dionica autoceste A5, nastavlja se na izgrađenu prethodnu dionicu Đakovo-Sredanci, a završava mostom SAva na granici BiH. Duljina zahvata je 3 tisuće 200m. Na dionici Sredanci granica BIH predviđena je izgradnja sljedećih objekata: most u Popovači, dva nadvožnjaka, čvor Svilaj i Zoljani, čeoni cestarinski prolaz Svilaj, čvor Svilaj, granični prijelaz Svilaj te trase autoceste sa kompletnom opremom. Autocesta na granici prema Republici Bosni i Hercegovini prelazi također široku inundaciju rijeke Save u kilometru 88+530,75 premoštenu jedinstvenom konstrukcijom ukupne duljine 660 metara. Projektiraju se dvije istovjetne građevine za lijevi i desni trak autoceste. Vrijednost sveukupnih radova iznosi 42,4 milijuna eura. Svi ovi podaci navedeni su iz tog razloga kako bi se ustvari argumentiralo koliko je ovaj projekt izuzetno važan za Republiku Republiku Hrvatsku, koliko je on važan u svojoj sjevernoj i južnoj dionici, sveukupno 12,5 km koji će spojiti Republiku Hrvatsku na sjeveru i jugu sa Bosnom i Hercegovinom naravno da je to tako isto tako poticaj i svojevrsnom gospodarskom razvoju. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke iz tog razloga podržat će i donošenje ovog zakona koji se odnosi na projekt dovršenja koridora 5C u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepa. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik i potpredsjednik Vladimir Šeks. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Gospođe i gospodo zastupnici. Koridor 5C je europski, paneuropski koridor, a njegov dio od granice Mađarske sa Belim Manastirom, Osijekom, Svilajom je žila kucavica toga koridora. To je u skladu sa Strategijom prometnog razvitka Republike Hrvatske. Do sada su već izgrađene dvije dionice, to je Sredanci-Đakovo i Đakovo-Osijek dužine oko 55 km koje su već odavno puštene u promet. Treba nastaviti sa daljnjom cjelokupnom izgradnjom koridora 5C i to na ovoj dionici sada koja će se osigurati sa ovim ugovorom od Sredanaca do Svilaja, uključujući i most preko rijeke Save sa onim drugim dijelom prema Metkoviću. Ovaj ugovor sa ovim zajmom 60 milijuna eura taj dio koridora 5C će u proljeće ove godine početi sa izvedbom, čvora Sredanci do Svilaja i granice sa BiH uključujući i most preko rijeke Save. Ali da bi taj koridor 5C u cijelosti funkcionirao nužno ga je i u ostalim dionicama izgraditi. Sada je riješen kredit za financiranje mosta preko rijeke Drave kod Osijeka, dugoročni kredit u vrijednosti od 130 milijuna eura za taj most preko rijeke Drave koji će biti jedan od najljepših mostova u Hrvatskoj. Postoji projektna dokumentacija i građevinska dozvola kao onaj kod San Francisca. Ponude su već podnijete, Ponude su već podnijete, raspisan je postupak otvorene javne nabave, postupak javne nabave za nabavku dugoročnog toga kredita od 130 milijuna eura. To je isti rok otplate 15 godina. I po uspješno provedenom javnom nadmetanju planirano je uvođenje izvođača u posao Početkom travnja ove godine će se početi raditi taj most sa priključnim dijelovima kod Osijeka. I sada prelazimo na onu konačnu, onaj drugi dio, to je od Osijeka, Belog Manastira do mađarske granice. To je druga, to je ta zadnja dionica sa ove strane. Ta je dionica Beli Manastir-Osijek-mađarska granica duljine 24,5 km. Na toj dionici se već izvode radovi razminiranja u zoni buduće regulacije rijeke Drave. Za tu dionicu je ishođena i građevinska dozvola. U tijeku su pregovori sa EBRD-om za kredit u iznosu od 150 milijuna eura kojim bi se financirala izgradnja navedenih dionica. To je u završnoj fazi. Po dobivanju kredita i odobrenju banke početak planiranih radova je u zadnjem kvartalu ove godine, u rujnu 2011. godine. godine. Sada bi sa ovim kreditom i potpisanim ugovorom za ovu dionicu Sredanci-Svilaj sa mostom preko rijeke Save i početkom radova na toj dionici, sa početkom radova u travnju ove godine, sa izgradnjom mosta preko rijeke Drave i sa početkom radova na dionici Osijek-Beli Manastir-mađarska granica u rujnu u rujnu 2011. godine. Ta trasa paneuropskoga koridora VC od hrvatsko-mađarske granice do hrvatsko-bosansko hercegovačke granice bila u cijelosti zaokružena i sigurno da bi to značilo ostvarenje jednog velikoga projekta izgradnja lavovskog dijela koridora VC. Vjerujemo da će u planiranim i predviđenim rokovima i ovi radovi početi kako na ovoj dionici Sredanci Svilaj tako i na izgradnji mosta preko Drave u travnju ove godine, tako i u zadnjem kvartalu ove godine na ovoj dionici Osijek – Beli Manastir – mađarska granica. I da će u primjerenim rokovima i te preostale dionice koridora VC biti završene. Stoga jasno o značenju, samom značenju toga koridora VC koji povezuje jugoistok Europe kao europski koridor, paneuropski koridor koji sjever Europe povezuje sa Jadranom predstavlja jednu okosnicu cestovne prometne infrastrukture u istočnom dijelu Hrvatske. Stoga Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice daje punu potporu i ovome Zakonu o potvrđivanju Hvala. U ime kluba HNS-a, HSU-a gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. **Koračević, Zlatko (HNS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika također će podržati ovaj prijedlog zakona. Radi se o jednom izuzetno važnom infrastrukturnom projektu za Republiku Hrvatsku, dovršetku koridora koridora VC u stvari dijela dovršetka koridora VC sa sjeverne strane granice i južne strane granice sa susjednom državom Bosnom i Hercegovinom, a kao što smo čuli u prethodnom izlaganju gospodina potpredsjednika Hrvatskog sabora Šeksa da je izvjesna i dinamika građenja na spoju od Osijeka prema mađarskoj granici što govori da ova dionica koridora VC na području naše države ima svoj izvjesni dovršetak i slijedom toga otvara i sve one mogućnosti, pozitivne stvari koje nosi jedan takav vrlo važan infrastrukturni projekt a koji u konačnosti kad će biti dovršen i u susjednoj državi otvara jednu razvojnu šansu, razvojnu mogućnost za sve krajeve kroz koje prolazi, a posebno kad govorimo i o Luci Ploče. Prema tome, u svakom slučaju nema nikakvih razloga ovaj prijedlog zakona ne podržati. Nema nikakvih razloga ne podržati sva nastojanja koja idu u tom pravcu da se ovaj koridor VC i ne završi. I ono što posebno mi u klubu Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika želimo naglasiti kad govorimo o ovom prijedlogu ugovora, a to su sami uvjeti ugovora. Iščitavanje ovog ugovora posebno nas veseli članak 3. koji govori o izvršenju projekata, pa u svojoj podtočci b) b) članak 3. kojim se definira koju sve dokumentaciju zajmoprimac mora dostaviti banki, pa govori u članku b) da najkasnije do 30. lipnja 2011. godine pripremiti i podnijeti banci konačnu inačicu pravila nabave, naglašavamo konačnu inačicu pravila nabave uključujući i postupke nadzora i revizije zadovoljavajuće za banku. Budući da si to ne znamo sami napraviti vid dionica Dugopolje – Ploče USKOK i vrlo vjerojatno, vrlo vjerojatno ne bih htio .../Govornik se ne razumije./... ali vrlo vjerojatno da smo na toj dionici imali efikasnu, efikasna pravila nabave, postupke nadzora i revizije zadovoljavajuće ne za banku nego za investitore, za Hrvatske autoceste. Mi ovaj zajam ne bi trebali ni dizati. gotovo sigurno. Uzmimo one nepostojeće, a fakturirane prijelaze za divljač, odmorišta i sve ono ostalo. Ali ponavljam, to je stvar rasprave i u ovom trenutku govoreći o ovom ugovoru nije važno. Ali s obzirom na ukupna događanja u Hrvatskim autocestama, s obzirom na ukupna događanja u Hrvatskim autocestama o čemu smo svjedoci di je i uprava, di je dio člana uprave završio pod istragama i u istražnim radnjama sasvim sigurno korisno je i mi u klubu Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika želimo izraziti posebno zadovoljstvo da će investitor imati obvezu To je nešto što je normalno, nešto što je potrebno i nešto što svaki odgovoran vlasnik sredstava traži. Da smo u nekim drugim sustavima nabave to imali sigurno da bi ukupni efekat kad govorimo o novcima poreznih obveznika bio daleko manji i sigurno da bi pritisak na rad uskočkih sudaca i istražne radnje bile daleko niže. D. najkasnije dan koji pada 12 mjeseci nakon datuma kad su prihvaćena pravila nabave u skladu sa odjeljkom 3a. podnijeti banci izvješće o reviziji provedbe pravila pravila nabave. I E. najkasnije 60 dana nakon kraja svake fiskalne godine podnijeti banci godišnje nadopune za provedbu prava nabave. Prema tome, iščitavajući ove ugovorne obveze koju investitor ima prema banci. U svakom slučaju možemo s jednom dozom mira ući u, i u ovaj kreditni odnos i u tu investiciju, nadajući se da ona pravila i u nešto što se u zadnjih 7 godina događa u izgradnji autocesta, a činjenica je da smo sa 4 milijuna po po kilometru došli skoro na 17, skoro na 17, govori da nešto tu ne štima. Na koncu konca istražne radnje govore da puno toga u tom sustavu ne štima. i između ostalog i zbog toga klub Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika podržava ovaj prijedlog zakona. I jedna stvar koja ne mora, ne mora značiti da će se desiti, a to je pitanje jamstva Republike Hrvatske prema Hrvatskim autocestama. Naime u matrici provedbenih mjera pretpristupnog ekonomskog programa 2011.-2013. koji je donesen na 105. sjednici Vlade, od 27.1., govori u odjeljku privatizacija, cilj politike priprema plana privatizacije svih trgovačkih društava u državnom vlasništvu, osim društva koja opskrbljuju dobrima i uslugama, kojima privatni sektori iz opravdanih razloga ne može efikasno opskrbljivati. Pa onda ima i provedbene mjere gdje Vlada Republike Hrvatske treba donijeti i strategiju. Naše pitanje je otvoreno, a uzimajući u obzir i ovaj pokušaj privatizacije, pokušaj pretvaranja Hrvatskih voda u trgovačko društvo i sve ono što je impliciralo i nadam se da je ta priča prošlo svršeno vrijeme, barem prema izjavi premijerke, što će se desiti ako Hrvatske autoceste uđu jednog dana u privatizaciju? Ušli smo sad u privatizaciju sa brodogradnjom, i sva jamstva Republika Hrvatske preuzela na sebe. Nadamo se, mi u klubu HNS-a i Hrvatske stranke umirovljenika nadamo se da ovdje neće biti slučaj, ali poznavajući i imajući, uzimajući u obzir nešto što se dešava i dešavalo se upozoravamo i na tu moguću opasnost. Ponavljam nadamo se da do toga neće doći. I još jednom klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa ispravio bih dva netočna navoda. Prvo, privatizacija Hrvatskih voda. Nikada nitko iz Vlade to nije rekao. Prema tome, govorite o tome ako se promijeni samo organizacijski oblik da je privatizacija. Mislim da je to naprosto netočno i politikantski, ali korištenje 2 i pol milijarde sredstava s kojima raspolažu Hrvatske vode mislim da treba svesti pod pravila međunarodnih računovodstvenih standarda, a to kad je ustanova u pitanju nije moguće, ali kažem to je za neku drugu raspravu. I druga stvar, ovo što ste pročitali uvjeti Europske banke za obnovu i razvoj za odobrenje kredita, naprosto nije točno. Iz jednostavnog razloga, jer meni bi bilo drago da i poslovne banke, kad dodjeljuju nekome kredit da postave nekakve svoje uvjete i da kontroliraju kako se koriste sredstva. Dakle Europska banka za obnovu i razvoj i Europska investicijska banka imaju svoja pravila za dodjelu sredstava. Između ostaloga i što se tiče javne nabave. Ali to je ne samo za Hrvatske autoceste, nego za sve institucije. Dakle ne možete nešto što je normalno i što je uobičajeno u poslovanju banke, na kraju krajeva čiji smo i mi vlasnik jednim dijelom kao Republika Hrvatska, gurati u nekakve inkriminirane radnje što naprosto nije, što. …/Upadica se ne razumije./… Gledajte, kolega Koračević, vi ste rekli nešto što nije točno, jer ne može, uvijek kad provodite natječaj. Ja vas molim. **Bebić, Luka (HDZ)** Pa znam, ali i prilično je vrijeme prošlo, pa završite ako može. **Šuker, Ivan (HDZ)** Dakle mislim da bi bilo daleko korektnije i bolje da ste rekli pod kojim povoljnim uvjetima je Hrvatska dobila kredit, a ovo što ste pročitali je uobičajeno kad se sklapaju ugovori između zajmoprimca i Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvoj. Imamo povredu Poslovnika, gospodin Koračević. Izvolite. **Koračević, Zlatko (HNS)** Članak 203. Ma naime kolega Šuker ispravlja nešto što ja nisam rekao, a rekao sam i pohvalio sam upravo ono što piše u ugovoru, prema tome ja ne znam čemu ispravka. Prema tome

na pravi, članak 203. nije u svezi s ovim. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite.

Klub SDP-a će podržati donošenje ovoga zakona, jer smatramo da je izuzetno važno za Republiku Hrvatsku, za građane i za razvoj gospodarstva da se ubrza dovršenje započetih projekata na izgradnji prometne infrastrukture. Posebno nas raduje da se ovim zajmom ubrzava dovršetak jednog važnog infrastrukturnog projekta u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske, jer mi smo u posljednjih 10-ak godina imali intenzivnu izgradnju prije svega cestovnih koridora, i cestovne cestovne infrastrukture, u dijelu Hrvatske od Save, odnosno od Karlovca prema južnoj strani, dok smo jedino od cestovne infrastrukture imali autocestu od Zagreba prema Goričanu, kao jedinu praktično važnu prometnicu koja je napravljena u posljednjih 10 godina. I ovaj koridor, cestovni koridor VC smatramo izuzetno važnim za razvoj jednog, za razvoj Hrvatske u cjelini, a posebice jednog dijela Hrvatske, to je Slavonija. Ono što je dobro, dobri su uvjeti, to je …/Ne razumije se./… plus 1%, pri čemu bi možda trebao samo pojasniti na koji period …/Ne razumije se./… se odnosi, da li tromjesečni, šestomjesečni ili godišnji. I drugo, možda je moglo ugovoriti se da nema naknade za neiskorišteni iznos zajma, jer mogu nastati troškovi zato što nećemo biti u stanju u kratkom roku ugovoriti primjerice izgradnju, ili ćemo, nećemo u dinamici koja je bila poželjna uspjeti povlačiti ta sredstva, a morat ćemo za to plaćati 0,5% od neiskorištenog zajma koji ćemo ugovoriti ugovoriti sa ovim zakonom. Ono što smatramo ovdje potrebnim reći to je dakle da osim cestovne infrastrukture bi nam izuzetno važno bilo da i definiramo pa Vlada posebice, a svakako bi bilo dobro da i to kroz Sabor prođe, pitanje dinamike, izgradnje željezničkog Koridora VC. Jer cestovni koridor ili uopće cestovni transport u europskim politikama postaje nešto što je ograničavajuće budući da se u EU, a svakako to onda obvezuje i Hrvatsku, mjeri emisija CO2. Jedan od najvećih emitenata emisije CO2 je transport i to cestovni transport pa povećanje kapaciteta za za cestovni transport, a autocesta to svakako je, znači da ćemo u budućnosti imati i povećanu emisiju CO2 u RH. A mi smo se prihvaćajući Kyoto protokol obvezali da nećemo povećavati emisiju CO2. Što se tiče Kyota i Hrvatske mi smo došli do razine kada više ne bismo smjeli povećavati emisiju CO2, dakle iskoristili smo kapacitet iz Kyoto protokola. A imamo A imamo potrebu dakle i za povećanjem gospodarske aktivnosti što znači za povećanjem proizvodnje energije. Energija u suštini, osim hidroelektrana i nuklearne ili obnovljivih izvora energije, povećava emisiju CO2. Imamo potrebu za povećanjem gospodarske aktivnosti. Povećanje gospodarske aktivnosti znači da će se više proizvoditi. Veća proizvodnja znači i povećani transport, a to samim time znači i povećanje emisije CO2. Što znači dakle da u razvoju prometne infrastrukture svakako bi trebali posebni naglasak staviti na one vrste transporta koji neće emitirati CO2. To je prije svega željeznica ili intermodalnost u transportu roba i putnika. Ovdje sada imamo situaciju dakle da ćemo svakako sagraditi u kraćem roku nego što bi to učinili sa vlastitim sredstvima budžetskim ili sredstvima Hrvatskih cesta cestovni Koridor VC, ali svakako dakle bi voljeli kada bismo dobili vrlo jasniji odgovor ili plan o tome kada će biti napravljen i željeznički Koridor VC. I ono što izuzetno nam je važno za nas dakle kakva je konekcija i cestovnog i željezničkog Koridora VC kroz BiH jer jer nama nikako nije interes i cilj da putnike i robu cestom dovedemo do Koridora X nego nam je cilj dakle da ta roba i putnici nastave Koridorom VC kroz Bosnu i dođu primjerice roba do Luke Ploče ili da budu otpremljeni do tržišta u BiH, odnosno da iz Luke Ploče roba željezničkim Koridorom VC prođe kroz Hrvatsku i nastavi svoj put kroz Mađarsku do Ukrajine, Rusije ili neke daljnje destinacije. Ovdje dakle mi rješavamo pitanje Koridora VC, ali jedino i isključivo naravno kroz prostor, kroz teritorij Republike Hrvatske. Nadalje, važno je da vidimo što će biti sa Koridorom X jer mi imamo dijelom obnovu Koridora X. Što se tiče cestovne infrastrukture ona je prespora i opterećujuća u ovom trenutku, ali jednako tako bi bilo važno da podastremo vrlo jasne planove što će biti sa željezničkim Koridorom jer nažalost još uvijek nije završen "Projekt ISPA 2004.". To je dakle obnova željezničke infrastrukture na dionici Tovarnik-Vinkovci pri čemu je to jedna dionica. Mi imamo od Vinkovaca da se obnovi željeznička infrastruktura na koridoru do Zagreba, a onda dalje i od Zagreba do granice sa Slovenijom. Jer znamo da je postignut dogovor oko zajedničke tvrtke koja će osiguravati mogućnost prijevoza tereta na Koridoru X kroz Sloveniju, Hrvatsku i Srbiju, ali jedan od otežavajućih faktora u funkcioniranju te tvrtke je stanje prometne infrastrukture, odnosno željezničke infrastrukture na tom koridoru. Pored toga mi imamo i intermodalni transportni terminal u Spačvi koji je sagrađen, u koji je investirano jako puno novaca. Međutim, ono što nismo napravili, a to je dakle da nismo natjerali propisima ili uredbama koje smo trebali donijeti kamione koji zagađuju jako okoliš u Hrvatskoj i jako stvaraju problem sigurnosti u cestovnom prometu da obavezno moraju koristiti intermodalni transportni terminal u Spačvi pa nam taj terminal koji smo sagradili i od kojeg smo jako puno očekivali i gdje u konačnici možemo povući i određena sredstva jer Marko Polo 2 nam pruža mogućnost da povučemo, ne mi nego prijevoznici, dosta sredstava jer se naprosto množi tona puta kilometar minus emisija CO2. Dakle, imamo taj kapacitet, imamo mogućnost, ali ga naprosto ne koristimo. Što znači da bi bilo potrebno da Vlada ili Sabor donese odluku kojom će zapriječiti korištenje cestovne infrastrukture za transport sredstvima koji zagađuju okoliš. Mi nažalost imamo situaciju da takvi kamioni provezu kroz Hrvatsku pa onda čak i izbjegnu autoput, odnosno Koridor X i idu Podravskom magistralom i zagađuju i povećavaju opasnost na cesti. I imamo jako puno nesreća. U konačnici Podravska magistrala je poznata kao "cesta smrti" u Hrvatskoj, odnosno cesta na kojoj se najviše gine. Ti kamioni kada dođu u Sloveniju onda se krcaju u Mariboru na na vlakove, odnosno na vagone i kroz dio Slovenije, odnosno kroz Austriju se moraju voziti sa željeznicom jer je Austrija, a dijelom i Slovenija, zapriječila mogućnost da se kamioni ne znam EURO 2, EURO 3, mogu koristiti cestovnom infrastrukturom. Dakle, morali bi sagledavati problem u cjelini. Nije dovoljno i jedino je važno samo da napravimo jedan dio jednog koridora. Osim toga mi imamo problem sa Podravskom magistralom, nažalost Podravska magistrala je pomalo pala u zaborav, osim dijela gdje se grade obilaznice nekih gradova mi de facto imamo samo "Projekt Betterment", ali "Projekt Betterment" je napravio mogućnost da se povećaju brzine tom cestom kroz naselja. Mi time nismo ni na koji način izmaknuli cestu iz naselja niti smo osigurali žiteljima malih naselja kroz Slavoniju i Podravinu da mogu se sigurnije kretati. Na žalost intenzitet projektiranja i uopće plan gradnje je zastao i mi nemamo jasni plan kada će se graditi Jadranska magistrala u profilu brze ceste izvan izvan naselja, a mislim da je to jedna važna prometnica i prema europskim standardima ukoliko bismo bili u stanju isprojektirati mislim da bismo mogli povući određena sredstva iz Fonda regionalnog razvoja odnosno sredstva za regionalni razvoj Europske unije. Osim Koridora 5c mi imamo i koridor 5b cestovno možemo reći da je napravljen jer autocesta je napravljena, koridor 5b što se tiče željeznice je u potpunosti odložen za neko buduće razdoblje, za novo proračunsko razdoblje Europske unije 2013. 2020. što smatramo da je kasno i da prije svega kasnije početak a još je kasniji završetak jer 2020. ne možemo si dopustiti da bude završen Koridor 5b u izgradnji nove linije, nove pruge da imamo dvokolosiječnu prugu jer to će biti prekasno i za Luku Rijeka i za Hrvatsku u cjelini i mislim da to moramo akcelerirati i te planove i projektiranja i planove izgradnje, kao što je puno prekasno rekonstrukcije, odnosno remont pruge Križevci-Koprivnica koji je trebao odavno biti gotov, a započet će tek ovog proljeća i nadamo se završen ovog proljeća. Kao što i povećanje kapaciteta Koridora 5b sa izgradnjom pruge Žabno-Bjelovar i konekcija Bjelovara, Virovitice kasni, ona nije niti započela, najavljuje se da će kasnije u ovoj predizbornoj godini započeti ali ta konekcija Virovitica Bjelovar, Bjelovar Žabno, Žabno Gradec bi uvelike omogućila da se ono što će biti razvoj gospodarstva u dijelu Podravine i Slavonije uz rijeku Dravu ekološki prihvatljivo i brzo odveze na neke druge koridore pa izveze iz Hrvatske. Potpuno je neprihvatljivo da Podravsko Prigorski Ipsilon nije se započeo graditi, da danas gotovo nemamo gotovu projektnu dokumentaciju i danas nam se ponovno najavljuje da će biti ove godine alocirano 300 milijuna kuna za taj taj ugovor, a ugovor je vrijednosti milijardu i 800 milijuna, dakle ako bi se tom dinamikom gradilo taj Ipsilon bi do bjelovara i do Đakovačkog kloštra bio gotov tek za 6 godina, a bojimo se da ako takvi planovi ostanu da će to i biti. Dakle, zaključujem, podržavamo ovaj Ugovor i podržavamo da se cestovni koridor 5c na dijelu Hrvatske čim prije završi, smatramo da je to izuzetno važno, međutim, mora nam svakako biti važno i razvoj prometne infrastrukture i u ostalim dijelovima Hrvatske, kao što nam izuzetno mora biti važno razvoj željezničke infrastrukture, jer ponavljam razvoj cestovne infrastrukture i transport prije svega roba cestovnom infrastrukturom će postati otežavajući i opterećujući za Hrvatsku zato što će nam smanjivati kapacitet u nekim drugim segmentima jer smo preuzeli vrlo jasne obaveze što se tiče Kyoto protokola i preuzet ćemo vrlo jasne obveze što se tiče emisije CO2 u budućnosti kada postanemo članica Europske unije. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo dva ispravka netočnog navoda, prvo je gospodin zastupnik Josip Đakić izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa naime, kolega Mršić je netočno izjavio da je Podravska magistrala zaboravljena. Podravska magistrala, tj. Podravska brza cesta se gradi u segmentima obilaznica, Sjeverne Obilaznice – Virovitica, Slatinske Obilaznice, Našičke Obilaznice i ona će zasigurno i ona će zasigurno povezivati u budućnosti ti segmenti obilaznica će sigurno biti sastavni dio Podravske brze ceste koja će ići od Omroža do Iloka. To je jedan netočan navod koji ste izrekli. A drugi je da se stalo sa Podravsko bilogorskim ipsilonom. Naime, on je također kao što ste rekli za 300 milijuna infrastrukturnim objektima na njemu ali za iduću godinu zasigurno je na cijeloj ovoj dionici za koju je napravljena dokumentacija. A ona druga dionica od Bjelovara do Virovitice radi se studija .... koja će biti završena do polovice ove godine i tada će se moći naći i koncesionar za njezinu daljnju izgradnju. I drugi ispravak gospodin zastupnik Stjepan MIlinković. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, kolega Mršić je netočno naveo da Podravsko-bilogorski ipsilon nije započet raditi apsolutno netočno jer vi ste osobno nazočili otvorenju radova, a isto tako znate da je napravljen nadvožnjak u Sugovcu koji je u tom dijelu. Isto tako ste rekli da je 300 milijuna kuna osigurano za ovu godinu za nastavak radova. Nerazumljivo je kako vi sa razumijevanjem govorite o Koridoru 5c ako ne bude sredstava i bude poteškoća pa se dinamika ne bude mogla poštovati. A o našem Ipsilonu uvijek govorite podrugljivo, ugrađujete nekakve ciglice, e onda kažete ja nisam za takvu autocestu itd., nije važno jeste li vi ili niste. MI jesmo, autocesta se radi i Podravsko-bilogorski ipsilon se nastavlja sukladno mogućnostima i daljnjoj dinamici, molim razumijevanje i kako mi to kažemo u Podravini "glave skup". Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je Klub HDSSB-a i gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Kaže jedna izreka "čuvaj se danajaca i kada darove nose" ali ne mislim baš tako jer odmah da kažem da će Klub HDSSB-a biti za

obnovu i projekt dovršetak Koridora 5c. Koridor 5c je paneuropski koridor koji povezuje po onome što on zapravo jest više država. Koridor 5b o kojem je govorio gospodin Mršić ide iz Mađarske, prema Rijeci u Hrvatsku. Koridor 5c polazi iz glavnog grada Ukrajine Kijev preko Mađarske, spaja Hrvatsku i izlazi u Pločama u Hrvatskoj ali preko Bosne i Hercegovine, dakle više zemalja je uključeno u ovaj Koridor 5c. Zašto sam rekao ovu uvodnu rečenicu? Pa naime, prema upravo izišlim statističkim podacima Državnog zavoda za statistiku, 4 Slavonske županije su posljednje po svim ekonomskim i gospodarskim pokazateljima u RH. Osim Osječko-baranjske koja je na 12. mjestu, ove su 4 na začelju. I evo predizborna godina predizborna godina Koridor 5C dolazi na red, nakon luka dakle po istom obrascu kao što je dano jamstvo za Luku Šibenik, Luku Dubrovnik, Luku Zadar, nakon restrukturiranja

mosta na rijeci Savi izdaju se jamstva Hrvatske države za kredi Europske banke za obnovu i razvoj. I kada to bude realizirano kamo vode ta

Od Sarajeva prema Zenici, ali još nije ni blizu Zenice. A od Zenice do Svilaja Bosanskog i do tog mosta na Savi još ima 180 km. Savi još ima 180 km. Nije naša briga kažu, međutim što mi to gradimo? To je kao kada kopate vinograd i onda ne kopate po redu i red po red, nego kopate prvi red prvi red pa zadnji, pa mislite da će se prije okopati ako kopate prema sredini. E tako mi gradimo ovu cestu. Dakle, gradimo 3,6 km punog profila autoceste s mostom na rijeci Savi koja opet za sada kažem, ne bih htio biti zločest, vodi nikamo. Kao onaj most na Korani Vukelićev što ne vodi nikamo, za sada isto kažu. Dakle, Koridor 5C koji u svojoj trasi koja je ispružena, kaže položena u ravničarskom terenu gdje je najveće brdo bundeva, dakle u prosjeku cca varira 1,5m, osim što su viši nasipi u zoni prelaska preko Dravskog i SAvskog inundikacijskog područja, te u zoni prelaska preko postojećih željezničkih pruga, zatim autoceste A3, Koridor 10 i prolaza za veće životinje. A prijelaz preko željezničke pruge, dakle preko Paneuropskog koridora je napravljen, on postoji. Prijelaz preko autoceste već postojeće također Koridora 10 cestovnoga Slavonski Brod-Lipovac, a ne Bajakovo na što vas ponovno ovdje upozoravam iz ovih klupa klupa iz ovog visokog časnog Doma, da već jedanput Vlada Republike Hrvatske promijeni i MUP naziv BAjakovo u naziv Lipovac. Jer nigdje na autocesti ne piše Bajakovo nego piše LIpovac, pa mi nije da granični prijelaz na 10. koridoru stalno naziva Bajakovo, a ne LIpovac na čijem je katastarskom području granični prijelaz, carinski carinski prijelaz itd. ali to nije tema da ne bi dobio opomenu gospodina predsjednika, ja ću se vratiti Koridoru 5C. Istovremeno dakle dakle uz ovaj dar najsiromašnijoj županiji u dužini od 3,6km autoceste i mosta na Savi u predizbornoj godini, dakle istovremeno ipak je u sastavu Koridora 5C i cesta u dužini od 9km koja vodi od Ploča do graničnog prijelaza Metković u BiH koja tih 9km ponovno da ne kažem ne vode nikamo jer BiH za sada ne gradi s te strane autocestu Koridor 5C, nego se gradi isključivo nešto od Sarajeva prema Mostaru i od Sarajeva prema Zenici. Dakle, evo uz dobru raspravu gospodina Mršića koji je govorio o emisiji ugljičnog dioksida da ne govorim CO2 u kemijskim formulama, uz to što je dakle intermodalni terminal u Spačvi koji je trenutno gotovo u A funkciji ili je u Hipo funkciji, uz to što je potpuno potpuno nesuvislo izbačen iz Strategije željezničkog prometa takav isti intermodalni terminal u Slavonskom Brodu, dakle u Luci Brod koja već ima željeznički kolosijek od Glavnog kolodvora u Brodu do Luke do Luke Brod koji doduše nije u funkciji, dakle umjesto da planiramo kako bismo smanjili zagađenje CO2 za kamionski prijevoz intermodalni terminal i u Spačvi što ne kažem da nije potrebito, ali i u Slavonskom Brodu a o tome nema niti jedne riječi ni spomena više, jer je željeznički čvor u Slavonskom Brodu ukinut političkom odlukom i premješten u Vinkovce. Dakle, da bi smo smanjili emisiju CO2 za koju smo obvezni prema Protokolu Kyoto i ovo je potrebno imati u vidu u Strategiji željezničkog razvoja ali jasno i Koridora 5C koji se križa se križa s autocestom A3 dakle KOridorom 10 i to i željeznički i cestovni promet. Pa onda Pa onda ova zona istočni dio županije Brodsko-posavske zaista postaje kao što i sam Slavonski Brod zbog rafinerije i nedovoljne aktivnosti Vlade RH zagađen ne samo sa CO2 negoli i sumpornim dioksidom, sumporovodikom pa i benzenom koji je kancerogen. Dakle, postaje cijela županija odnosno istočno od Slavonskog Broda i Slavonski Brod zapravo jedna zona u kojoj ćemo nositi valjda

Koridor 5C prolazi kroz Brodsko-posavsku županiju, tu zaboravljenu županiju od svega i svakoga i svačega, ovaj prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoju ćemo podržati. Ali s obzirom da ste vi gospodine državni tajniče iz Ministarstva prometa jasno da vam možemo predložiti, možemo zamoliti, ali više nema ni zamolbe jer je sve već jasno kada se pogleda statistika Državnog zavoda o tome u kakvom je stanju Brodsko-posavska županija, da je i Luka Brod koja je smješteno istočno od Slavonskog Broda, nizvodno i od rafinerije Slavonski Brod, jedan od elemenata koji se može koji se može odlično u sve ovo, i u željeznički koridor, paneuropski 10. i 5., dakle i u koridor 5B, sve je to u razmaku od nekoliko km. Time Brodsko-posavska županija koja inače ima odlične prometne resurse, koja je odlično postavljena na upravo tim koridorima sjever-jug, a poglavito istok-zapad će napokon valjda postati nekakav čimbenik i da će napokon država i Vlada bilo koja bila shvatiti vrijednosti i te županije i ovog istočnog dijela i ovim prometnih pravaca kako bi mogli i županija, ali i država od toga imati koristi, i građani. Građani županije u kojoj je najveća nezaposlenost u Republici Hrvatskoj i to godinama. Ne ove godine, ne 2008., ne 2009., 2010., iz godine u godinu. S obzirom da se očekuje da u našoj županiji imamo i odlične ponuđače za mostogradnju, dakle za izgradnju mosta preko Save, ali i na rijeci Dravi kao što je govorio potpredsjednik Sabora, imamo vrsne stručnjake u montaži. u montaži. Iz tog razloga očekujemo da se bar nešto pokrene i u našoj županiji uz onaj već nedosanjani san ili najveće predizbornu lažu predizbornu lažu i paralažu, izgradnju kanala Dunav-Sava, evo za ovaj sada već u orisima vrlo jasna i definiranu igru u smislu jamstva za kredit, HDSSB će podržati. Hvala lijepo. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Pa evo ja bih ispravio netočan navod kolege Grubišića vezano za njegov spomen na dio 5C koridora koji je on napomenuo da ne vodi nikamo od dijela koji treba ići na spoj od čvorišta, dakle Mali prolog odnosno Ploče kako neki zovu, odnosno Metković prema granici Bosne i Hercegovine. Pa to nije točno jer to je planirani dio našeg dijela izgradnje koji je već u izgradnji. Ja dolje živim pa znam najbolje što se radi dolje. A zasigurno je i nastavak planiranog dijela u Bosni i Hercegovini koji onda od Zvirića gdje će biti međunarodni čvor ide dalje preko Ljubuškog i Mostara, dakle kako je već tamo i planirano. Prema tome kolega Grubišiću, izvolite pogledati projektnu dokumentaciju i malo se više raspitati o tome. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak, gospodin zastupnik Šima Đurđević. **Đurđević, Šimo (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Grubišić, u vašem uvodnom izlaganju rekoste da će klub HDSSB-a podržati ovaj prijedlog i onda nastavljate vašu raspravu i kažete šta se preko u Bosni i Hercegovini radi, samo dionica Sarajevo-Zenica ili Zenica-Sarajevo i kako izgradnja ovih dionica znači od mađarske granice prema Osijeku ili Osijek-mađarska granica pa ovdje od čvorišta Sredanci, zajedno za mostom na Svilaju, I na kraju, što bih želio ispraviti, vi ste u svom uvodnom dijelu izrekli sumnju izrekli sumnju da se to ne bi ni radilo da nije izborna godina. To apsolutno ne stoji. U planu Hrvatskih autocesta i u planu Vlade Republike Hrvatske jest završetak i jedne i druge dionice sa dva mosta, brdo nadvožnjaka, upošljavanje građevinske operative, čelične konstrukcije itd., itd. Znači ne stoji to da smo mi to ili netko, Vlada, pikirali baš u izbornoj godini. Nije korektno. Gospodin Grubišić je tražio povredu Poslovnika. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** U članku 209., gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodin Đurđević govori ono što ja nisam rekao, valjda govori ono što možda misli da sam ja mislio reći. Naime, kad već govorimo o tome onda znate da je ugovor potpisan prije dva mjeseca. Je li tako, gospodine Đurđević? Prema tome, zna se da je predizborna godina, zna se ali ne zna se. Ovdje nije povreda Poslovnika nego rasprava o tome da li je predizborna godina ili nije pa nekorektno ste digli tablicu za povredu Poslovnika. Nadam se da sljedeći koji je digao, gospodin Stjepan Milinković, neće…

što se tiče južne strane koridora 5C on ne ide nigdje. To nije istina i to nije točno, to je čak i opasno kazati. on prelazi prelazi na Bijaču, pa ide na Zviroviće pa na …/Govornik se ne razumije./… a Bijača i Zvirovići su u Općini Ljubuški pa reći da ne ide nigdje, a misliti na Ljubuški nije dobro, pogotovo za čovjeka iz Gruda radi tih dobrosusjedskih odnosa u Grudama. A istina je sljedeća, da je Ministarstvo prometa Bosne i Hercegovine raspisalo natječaj za prvu dionicu i natječaj je u tijeku od granice do …/Govornik se ne razumije./… Hvala lijepa. Nema ispravak ispravka. Dame i gospodo, predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu je sazvao Odbor 17. veljače, dakle danas u 13,30 sati u dvorani Ivana Mažuranića 84 prizemlje. Visoko obrazovanje osoba s invaliditetom je dnevni red. Ujedno vas obavještavam da je sukladno odgovarajućem članku Poslovnika prošlo vrijeme za prijavu od 10 minuta u 10,58 sati. Prelazimo sada gospođe i gospodo na pojedinačnu raspravu o ovoj točci dnevnog reda. I radi orijentacije imamo 10 pojedinačnih rasprava, pa je prva gospođa zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. podržati donošenje Zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za projekt dovršetka koridora VC. Budući da su u ovaj ugovor uključene sve odredbe standardnih uvjeta EBRD-a od 1. listopada 2007. godine. Budući da je ugovor već potpisan neću komentirati sadržaj odredbi samog ugovora nego ću naglasiti učinke i efekte koje će završetak ovog projekta imati na mogućnosti razvoja i jačanja položaja Slavonije i Baranje i cijele istočne Hrvatske. Prometni koridor VC kako je već rečeno pruža se od Budimpešte preko Sarajeva do Ploča i predstavljat će, odnosno predstavlja izuzetnu vrijednost za privrednu i prometnu integraciju srednje europskog prostora, a autocesta A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj koja je nama zaista u Slavoniji važna dio je tog međunarodnog paneuropskog cestovnog koridora VC i dio europske mreže prometnica koja sjever Europe povezuje sa Jadranom. Autocesta A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj u ukupnoj dužini od 88 šest kilometara završena je do danas u dužini od 55,5 km 55,5 km i to prva dionica Sredinci – Đakovo završena je 2007. godine u dužini od 23 km i druga dionica Đakovo – Osijek u dužini od 32,5 km 2009. godine. Ukupna vrijednost izvršenih dionica iznosi više od 1,7 milijardu kuna, a već ovaj završeni dio predstavlja cestovnu okosnicu istočnog dijela države i spaja Osječko-baranjsku županiju na auto-cestu Zagreb – Lipovac za nas Slavonce, Slavonke to konkretno znači da iz Osijeka u Zagreb stignemo za 2 i pol sata ugodne i sigurne vožnje umjesto dosadašnjih više od četiri sata naporne, spore i nesigurne vožnje Podravskom magistralom. Završetak ovog cestovnog koridora VC osim kraćeg, bržeg i ugodnijeg putovanja između istočnog i zapadnog, te sjevernog i južnog, odnosno primorskog dijela Hrvatske značajno će pridonijeti gospodarskom razvoju krajeva kroz koje prolazi, a time će se omogućiti da mi iz Slavonije, ali ne samo mi nego i turisti iz Mađarske, Češke, Slovačke, Poljske i drugih sjeverno europskih zemalja stignemo do srednjeg Jadrana puno brže i sigurnije. Više nećemo morati prijeći gotovo cijelu Hrvatsku da autocestom izađemo iz Osijek u Split, dakle preko 700 km od negdje 6 do 8 sati vožnje kako tko vozi, nego negdje dakle oko 300 km za 3 sata. Isto tako, važno je reći da je kvalitetno cestovno povezivanje povećat će i promet roba i omogućiti druge sekundarne koristi na područjima kroz koje prolazi. Grad Osijek i cijela istočna Slavonija oduvijek je bilo značajno središte, raskrižje na putu razmjene roba istoka i zapada, sjevera i juga. Osijek je danas suvremeni grad, srednje europski grad sa puno različitih prirodnih, turističkih resursa i posjeduje zavidne gospodarstvene i ljudske potencijale za svekoliki razvoj. Ovaj prometni pravac, dakle dati će značajan poticaj razvoju turističkih lokaliteta od kojih se najviše ističu park prirode Kopački rit, Bizovačke toplice, sam grad Osijek ali i mnogi drugi manji gradovi u blizini koridora Valpovo, Đakovo, Beli Manastir, Našice i drugi. Da je tome tako govori i činjenica da je povezivanje Osijeka sa Zagrebom suvremenom autocestom doprinijelo oživljavanju gospodarske aktivnosti, povećanju broja turista i razvoja seoskog turizma u ovom dijelu Hrvatske. Bolja prometna povezanost sigurno je omogućila brže kolanje robe i privlači ulagače i poduzetnike iz drugih dijelova Hrvatske i inozemstva zbog niza komparativnih prednosti koje ovo područje pruža kao što su cijene sirovina, pristupačnost prirodnim resursima, niža cijena rada i razne porezne olakšice. To su evo samo neki od razloga zbog kojih želim da se koridor C nastavi graditi posebno na području od Osijeka, Belog Manastira i Mađarske. Dakle, i u cijelom dijelu Hrvatske. Evo i to su razlozi zbog kojih ću podržati donošenje ovog zakona. **Bebić, Hvala. Potom gospođa zastupnica Dubravka Šuica. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče. Pa evo, htjela sam se uključiti u raspravu oko ove teme. Slušajući jutros raspravu većina govornika je koncentrirana na sjever i na Slavoniju i na učinke koje će ovaj koridor imati za sjever i istok Hrvatske. Mislim da je ovo jedan vrlo važan koridor koji će bitno utjecati na situaciju u prometu na hrvatskom jugu. Ovo je jedan od 10 paneuropskih koridora koji su dogovoreni davne '94. godine na Kreti, zatim kasnije u Helsinkiju '97. pa se nekad zovu keltski, nekad helsinški koridori.

između Ploča – Sarajeva –Osijeka – Budimpešte, a nastavlja se dalje prema Ukrajini, prema Kijevu. Ovo je vrlo važna poveznica između sjeverne, srednje i južne Europe smatram da je izuzetna važnost u kontekstu privredne i prometne integracije srednjoeuropskog prostora ovaj koridor VC. Želim vjerovati da će i željeznički koridor VC a vidim iz strategije, da će većim dijelom slijediti pravac ove autoceste na koridoru VC što je vrlo važno u kontekstu Kyoto protokola i onih novih protokola koje trebamo potpisati vezano za emisiju CO2.

prolazi kroz, iz Hrvatske ide Beli Manastir – Osijek – Đakovo i dolazi do Bosanskog Šamca, Modriče, Doboja, Zenica, Kaknja, Visokog, Sarajeva, Konjica, Jablanice, Mostara, Ljubuškoga na Ploče. Ovdje govorimo o južnoj dionici od 9 km od čvora Ploče do granice Bosne i Hercegovine koju smatram vrlo važnim, a smatram vrlo važnim i dinamiku radova u Bosni i Hercegovini. Ali prema mojim informacijama neke od dionica su već u natječaju, a radi se o sveukupnoj dionici od 337 kilometara, od čega je 74 kilometra u tunelima, a 30 kilometara na mostovima. Ali okvirni rok za cijelu trasu, prema informacijama, je kraj 2013. godine. Isto tako okvirni rok za ove naše dionice je početak, nadamo se uskoro, za mjesec dana, a dovršetak u prosincu 2013. godine. Ono što je važno napomenuti je i Schengenski granični prijelaz u Metkoviću, koji se već gradi, skoro se završava. Međutim mislim da je, nije nevažna ni uloga Europske banke za obnovu i razvoj koju smo tamo, spominjemo ovdje usputno, ali znamo da je njena velika uloga bila, i još uvijek je u Hrvatskoj, pa smo ove godine, čitam jučer da je planirano oko 350 milijuna eura kredita planirano uložiti u Hrvatsku, a do sada godišnje je bilo oko 150 milijuna eura. Uglavnom su bili privatni projekti, i 19 zajmova koje je država pratila, pratila, i to 3 izravna sa 55 milijuna eura i državna jamstva u iznosu od 523 milijuna eura. Bilo je govora o natječaju, natječajnim uvjetima, pa imala sam iskustvima sa nekim kreditima Europske banke za obnovu i razvoj u Dubrovniku. Oni imaju svoje uvjete i ne možemo mi puno na te uvjete utjecati, postoje propisi, pravila, i mislim da je to ovo što je govorio gospodin iz kluba HNS-a, mislim da je to nema veze sa nekim internim pravilima, nego ima veze sa, obzirom da smo i mi članica, jedna od osnivačica, Republika Hrvatska i Europske banke za obnovu i razvoj, da smo, da je to nešto što je već unaprijed propisano. Ono što mislim da je ovdje, kao što sam na početku rekla važno, je spomenuti tu prometnu izoliranost po stoti put hrvatskog juga. Mislim da ovdje u užem smislu možemo govoriti o poveznici ovdje zelene i plave Hrvatske, da će upravo taj koridor VC biti taj koji će povezati Slavoniju i jug Hrvatske, Dalmaciju, i da je to nešto što je vrlo važno i što svi trebamo podržati s veseljem. Ali isto tako treba reći da nas interesira što će se dogoditi nakon što završi se izgradnja čvorišta toga na malom …/Ne razumije se./… VC i nastavak izgradnje autoceste prema Dubrovniku. To je ono što često spominjemo, neki dan smo čuli od naše premijerke da se traže novi Nas u Dubrovniku to jako interesira i mislim da svi trebamo to gledati bez obzira na broj vozila, bez obzira na ekonomsku opravdanost i razne studije, trebamo gledati autocestu prema Dubrovniku u kontekstu jadransko-jonskog koridora. I to je jedan od tih koridora o kojima smo govorili, plan europskih koridora. I ukoliko to, nju ne budemo sagledali u kontekstu tog jadransko-jonskog koridora onda se ne bi nikada ta crta do Dubrovnika niti trebala, niti mogla izgraditi, ako govorimo o ekonomskoj opravdanosti samo te Znači treba sagledati ovu problematiku cjelovito, kao što su jutros neki govornici ovdje govorili, to je jedini način da se Hrvatska zaista i interno prometno poveže i da Hrvatska postane važna na europskoj karti. Ja vjerujem da će do toga doći, da će se naći novi modeli, pa ako treba koncesije onda i koncesiju, ali u svakom slučaju cestu treba graditi. Ja mislim da ima prostora i za prekograničnu suradnju ili transgraničnu suradnju vezano za novac iz europskih fondova, s obzirom da se nalazimo na granici i sami znate Crne Gore i Bosne i Hercegovine, vjerujem ako bi se dobro pripremili projekti da bi se i ta dionica prema Dubrovniku i dalje prema Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji mogla financirati iz takvih fondova. I evo to je jedan od prijedloga, jer u protivnom kažem vrlo je teško s obzirom da je zahtjevna dionica, sa puno vijadukata i tunela i puno je skuplja, i kad je ona priča oko oko cijene jednog kilometra izgradnje, nije ista cijena bez obzira što znamo što se sve događalo, i činjenica nije ista cijena u Slavoniji izgradnje ceste ista kroz krški ili kraški kraj kao što je jug Dalmacije. U tom smislu želim reći da podržavam naravno ovaj prijedlog potpisa ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke i vjerujem da će se svi ovi rokovi poštivati, a ono što posebno želim vjerovati da će dinamika izgradnje kroz Bosnu i Hercegovinu biti sukladna našoj dinamici, i da će ta cesta imati smisla, i da neće voditi, kao što je netko ovdje rekao, nikamo. Hvala Hvala. Imamo jednu obavijest, predsjednik Odbora za gospodarstvo gospodin Dragan Kovačević obavještava da će se danas, dakle 17. veljače u 14 sati u dvorani Josipa Jelačića održati sjednica odbora. Na redu je gospođa zastupnica Biljana Borzan. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo sa zadovoljstvom mogu reći da danas raspravljamo o jednom projektu koji je hvalevrijedan. Reče maloprije gospođa Šuica da se uglavnom svi više-manje obraćaju, odnosno govore o ovom dijelu koji je slavonski dio, dionica, vjerojatno to jest zato i logično je i zato je što nama naprosto u Slavoniji je ta cesta životno važna. Dalmacija ima turizam kao granu koja pomaže razvitku Dalmacije, na žalost u Slavoniji poljoprivreda više nije što je nekad bila, nismo konkurentni, i u tom smislu cesta nam je životno važna. Kažu da se poklonjenom konju ne gleda u zube,

drago nam je, ali ovom dinamikom na žalost vjerojatno ćemo negdje do 2226. biti povezani sa ostatkom svijeta, prometno povezani jasno. Nama je, kao što rekoh, cesta važna jer se radi o ratom teško stradalom dijelu Hrvatske koji na žalost nakon rata nije doživio pravu, niti demografsku, niti gospodarsku obnovu. U Slavoniji se i Baranji naviklo živjeti od rada, a na žalost nekako sve ove godine se u Hrvatskoj gaji kult nerada u kojem kao da je sramota biti radnik, ne može se živjeti od svog rada, dakle šalje se uporno narodu jedna kriva poruka upravo na to Slavonci nisu navikli. Kod nas su ljudi navikli puno raditi, živjeti od svog rada i dobro živjeti od tog rada, no na žalost evo sustavnim, ustvari zanemarivanjem Slavonije i Baranje dovelo se do toga da Hrvatske, ljudi koji žive u njemu osjećaju isključenima, to govore i razna istraživanja da se ljudi u Slavoniji i Baranji osjećaju socijalno isključenima, jer su siromašni, jer su nepovezani i u tom smislu cesta, dakle kompletan Koridor VC bi bio izuzetno bitan. No nažalost, evo ovdje dobivamo tih 3,5 km od Sredanaca prema Bosni prema Bosni koja nažalost nije još ni blizu sa radovima na Koridoru VC, a s druge strane prema Mađarskoj kroz Baranju, Mađarskoj koja je pri kraju sa radovima nemamo povezanosti. Dakle, daleko bi bilo tako kažem da se pristupa radovima na cesti kroz Baranju jer Baranja je jedan prekrasan dio Hrvatske koji nažalost sustavno propada iz dana u dan. Dakle, mi u Slavoniji i Baranji imamo jedan sudar, da tako kažem, stvarne situacije i onoga što mislimo o sebi. Dakle, mi znamo da živimo u jednom izuzetno prirodno bogatom kraju koji je nekada hranio čitavu regiju, a danas imamo jednu tako lošu situaciju koja, evo netko je već prije mene govorio, 4 slavonske županije su uporno na zadnjim mjestima što se tiče BDP-a, što se tiče konkurentnosti. Osječko-baranjska županija se u okviru Slavonije ističe kao nekakav pozitivan primjer, no i ona je u onoj drugoj donjoj polovici po tim pokazateljima. sudar je kažem u nekakvom načinu razmišljanja i rada. Dakle, mi smo marljivi i imamo resurse, a siromašni smo. Dakle, potpuno jedna nelogična situacija se događa u Slavoniji i Baranji. I naravno da taj takav sudar izaziva jednu osjećaj besperspektivnosti i želju među mladim ljudima da što prije odu trbuhom za kruhom. Istra je recimo 7 puta razvijenija od Slavonije i Baranje. Naravno ona nije imala rat i razvijala se u jednom normalnom tijeku, no ipak smatram da se sustavnom politikom trebalo izjednačiti pojedine regije, dakle da nemamo tolika odskakanja. No nažalost, svaki puta se pokaže upravo obrnuto. Evo, premijerka je nedavno jedan popis želja iznijela u javnosti od 30-ak projekata. Svega 1 od njih se odnosi na Slavoniju i Baranju. Dakle, nema volje da se taj dio Hrvatske malo, da tako kažem, digne i svaki nekakav događaj koji eto pozitivno zvuči na kraju ispadne, ja kad sam evo vidjela naslov ove točke dnevnog reda – Kreditiranje za Koridor VC pomislila sam hvala Bogu, a onda kad vidim 3,5 km naprosto se čovjek razočara. Evo dakle, ovo nije zasada, ovo zasada je cesta koja vodi prema nikamo. Nemojte se osjećati uvrijeđenima oni koji su iz BiH,naprosto nije prema nikamo u onom smislu da je to nekakvo nepostojeće mjesto nego naprosto mjesto, dio Balkana koji nije još prometno povezan. Ja se, evo neću više dužiti, većina toga je rečena i kolega Mršić u ime kluba je rekao ono što mi smatramo o tome. Ja se iskreno nadam da se u međuvremenu neće nešto zakomplicirati i da ovo nije nekakvo predizborno farbanje. Dakle, da će sve ići svojom dinamikom kako se i najavljuje. I ono što također mogu na kraju konstatirati da bi za Slavoniju bilo jako lijepo kada bi izbori bili svake godine jer otprilike zadnju godinu mandata se koristi da se Vlada pomalo sjeti Slavonije i odradi pokoji projekt, a onda imamo 3 godine opet, da tako kažem, sušnog perioda kada Slavonija ostaje potpuno u drugom planu. Hvala. Hvala. Imamo 7 replika i 2 ispravka. Prva replika je gospodina Dragutina Bodakoša, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa poštovana kolegice Borzan rekli ste da cesta koja je životno važna da o njoj danas govorimo premda kao što ste rekli to su 3,5 km još te ceste koja je vezana za Slavoniju i Baranju. Za kraj koji je, isto ste rekli,nekada hranio ne samo Hrvatsku nego i da ne kažemo bivšu Jugoslaviju itd., pa i izvozilo se puno toga još u vrijeme Austro-Ugarske i u ostale zemlje tadašnjih carstva. Međutim, cesta koja je sigurno životno važna pitanje koliko ona će donijeti samom razvoju ovoga kraja ako ne budemo došli u situaciju kao što smo bili, a nedavno sam pročitao u Čiča Grginom kalendaru kaže 1919. godine Osijek je bio drugi grad po veličini u Hrvatskoj. Imao je 3 paromlina, 3 tvornice namještaja, tvornicu metala, tvornicu šećera "Kandit", svile, tekstila, preko 900 obrtničkih radnji. Znači, bio je grad koji, nije bilo takvih brzih cesta, ali koji je imao da sve ono što se tamo proizvodi i prerađuje. A upravo taj dio prerade, ovo što je gospođa Šuica govorila, ta povezanost zelene i plave linije o tome zbiljam jako dugo pričamo i razgovaramo. Međutim, to povezivanje sigurno neće biti ako se ne stvore novi resursi, a ono što je nekada bio Osijek i gradovi oko Osijeka mjesto gdje će se prerađivati ta proizvodnja, gdje će se stvarati jedna konkurentna proizvodnja i tada će normalno biti i veće mogućnosti da naša proizvodnja koja je u Hrvatskoj kao takova i bude plasirana i na Jadran pa da se iskoristi na kraju i ova cesta koja će se izgraditi. Hvala lijepa. Hvala. Odgovor, gospođa Biljana Borzan. Izvolite. **Borzan, Biljana (SDP)** Pa da evo kolega Bodakoš vi ste konkretno i nabrojali ono što sam ja govorila uopćeno. Naime, mi smo dakle bili poljoprivredno-industrijski kraj. Industrija je kompletno, gotovo kompletno uništena, ostala nam je poljoprivreda. Ona, od nje se očigledno ne može živjeti. Ona je na neki način postala svima teret. Ja mislim da Vlada svako malo strahuje ustvari od tih nekakvih seljačkih prosvjeda koji se s pravom događaju jer nema sustavne politike prema poljoprivredi koja bi dovela poljoprivredu u jednu konkurentniju situaciju. Nažalost, evo dakle nama ustvari je ta cesta važna kao poruka Vlade da nismo zapostavljeni, da se misli na nas i kao preduvjet za nekakav daljnji razvitak. dobit ćemo onu osnovu, poslat će se poruka narodu da nisu isključeni, a onda sve ono dalje industrija, poljoprivreda se treba razvijati uz cestu. Hvala. Replika, gospođa zastupnica Nada Čavlović razloga što Virovitička-Podravska županija od tog projekta Koridor 5c neće imati apsolutno ništa, a riječ je o županiji koja je prometno posve izolirana od ostalog dijela Hrvatske i Europe. MI znamo da se prema Virovitici već godinama obećava izgradnja autoceste Vrbovec, Bjelovar, Virovitica i ceste Varaždin – Ilok, isto tako moram reći da je Virovitica ne samo cestovno izolirana, isto tako željeznička pruga Virovitica – Kopnica – Zagreb nije remontirana već 30 godina ona je već pred zatvaranjem. Pa se ja pitam kako ćemo onda i zašto gradimo u gradu Virovitici poduzetničke zone u koje je uloženo preko 30 milijuna kuna ako smo totalno prometno izolirani i ne trebamo se zato čuditi što investitori dolaze u Viroviticu. Ispada da Virovitička-Podravska županija odnosno grad Virovitica ne spada niti lijepo prema Osijeku niti desno prema Koprivnici, ali izgleda da će poslije da će poslije ovih parlamentarnih izbora ipak Vlada ljevice omogućiti da se izgradi prometna infrastruktura na području Virovitičko-Podravske županije. Hvala lijepa. Hvala. Odgovor gospođa Biljana Borzan. Izvolite. Naime, mislim da je jedan težak problem u tome što u Virovitičko-Podravskoj županiji HDZ uporno dobiva dobre rezultate na izborima bez obzira što se ne radi se ne radi ništa. Znači taj jedan osjećaj koliko god mi ne ulagali u taj dio Hrvatske dobiti ćemo opet glasove, uljuljkava vjerojatno Vladu i HDZ ali ja se iskreno nadam da već na sljedećim izborima će se pokazati stav Virovitičko-Podravske županije i ljudi koji na njoj žive na malo drugačiji način. **Bebić, Luka (HDZ)** Povreda Poslovnika gospodin Josip Đakić. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora povređen je Poslovnik u članku 209. kada je gospođa Borzan u svom odgovoru na repliku jasno prozvala HDZ Virovitičko-Podravske županije da se zbog njega u toj županiji ne događa ništa. To je apsolutna notorna notorna obmana Hrvatskog biračkog tijela i zlouporaba replike kako bi se naštetilo i stoga moram reagirati ovako povredom Poslovnika gdje je jasno definirano to da se ne može u replici govoriti neistine i obmanjivati Hrvatsku javnost. Virovitičko-Podravska županija bar zahvaljujući HDZ-u živi, razvija se, napreduje, dok vi u svojem vremenu od 7 godina niste učinili ništa. Gospodine zastupniče nadam se da se neistine ne trebaju govoriti samo u replikama nego općenito ne bi trebalo govoriti neistine, ali eto vi ste upotrijebili ovu repliku da bi mogli na to odgovoriti to je replika na repliku i zato ćemo u u 2 sata između ostaloga imati proširenu sjednicu Sabora da malo uravnotežimo naše kriterije oko ovih nekih sporenja oko replika, ispravaka, povreda Poslovnika i sličnih stvari a pogotovo ne samo u replikama nego općenito ne bi trebale govoriti neistine.

uvaženom gospođe Borzan kada je govorila o Slavoniji i gdje se Slavonija nalazi i to su činjenice, od toga ne možemo pobjeći i to nije problem jedne stranke, pojedinca to je problem svih nas i pokušavamo i svi zajedno riješiti taj problem. Međutim i neke stvari koje ste kazali sigurno ne stoje, pazite kazati 2226. godine će vjerojatno biti povezana Slavonija sa ostatkom svijeta. Gledajte, kroz prometnice, mi smo i danas povezani, možda ne u onoj mjeri koju bi mi htjeli i sigurno nismo u toj mjeri ali kazati da ćemo tek za 200 godina i više od 200 godina biti povezani. Ako uzmemo povezanost vezano kroz željeznički promet znamo da su Vinkovci bili središte ali jedno od najvećih čvorišta u ovome dijelu Europe. Ako u tome dijelu pogledamo da i danas dobra infrastruktura na tome području postoji, da smo kroz tu infrastrukturu povezani i da sigurno i ovaj novac koji prolazi nije po našim željama dovoljan, ali gledajte 60 milijuna kuna koji dolazi za ovih nekoliko kilometara će puno značiti Slavoniji. Ako se nadovežemo na silnih stotine milijuna kuna koji će preko voda doći, pogledajte koliko u Osječko-baranjsku županiju će doći samo u ovoj godini novca, pogledajte Vukovarsko-Srijemske vidjet ćete u brojkama koliko vam to novca znači, onda ne možete kazati da u Slavoniju neće stići ništa. Hvala Hvala, odgovor gospođa zastupnica Biljana Borzan. ja nisam matematički izračunala da će do 2226 biti Slavonija povezana, dakle smisao je da ovom dinamikom kako stvari idu ne piše nam se dobro. Ja prvenstveno kažem, sada ću ponoviti jer vidim da se ovdje pojedinačno neki smatraju prozvanima, zbog Vlade Republike Hrvatske a ne pojedinih županijskih ogranaka. Dakle, radi se, ovo što ste govorili i za vodu, za sve, ali mi to slušamo svake 4 godine, otprilike godinu dana pred izbore i sve zvuči jako lijepo no na žalost u konačnici kada izbori prođu dogodi se premalo, jer samim tim što ovi podaci kako govore da smo na dnu naše 4 Slavonske županije na nekakvim 19., 20. mjestima govori o tome da nešto ne štima. Hvala vidi se koliko nam infrastrukturnih projekata nedostaje što znači ono pravilo "Cesta život znači", to je točno. Vi ste rekli da Dalmacija ima turizam, to je točno da Dalmacija ima turizam, međutim, ja se moram osvrnuti na Dubrovnik, odnosno Dubrovačko-Neretvansku županiju gdje smo po meni zapravo nismo plaćamo danak recesiji u toj svoj izoliranosti. Prema tome pitam se na ovakav način kada govorimo, obećavamo infrastrukturne projekte, a s druge strane kažemo u isto vrijeme da tražimo mogućnosti financiranja takvih projekata ne možemo vjerovati. I Onda vašu onu tezu kada ste rekli Dalmacija ima turizam, imamo turizam hvala Bogu ali za taj turizam itekako itekako treba infrastruktura i pitamo se dokad ćemo uopće imati ovaj turizam obzirom na ovo stanje. Hvala lijepo. ... razvoj turizma za razvoj turizma ceste je izuzetno važna, samo turizam se razvija i to je perspektivna grana bez obzira, dakle i do sada je bio perspektivan, a u Slavoniji nažalost ponovit ću ponovno zbog nedostatka industrije i oslanjanja isključivo na poljoprivredu ljudi koji tamo žive imaju osjećaj besperspektivnosti jer naprosto ne znamo kuda da se okrenemo, ne znamo što da radimo u budućnosti, jer ovo od čega se sada živi očito se od toga ne može živjeti na nekakav normalan način. Borzan naravno dolazimo oboje iz Slavonije i za nas je u svakom slučaju kada raspravljamo o ovakvoj temi, pa i ova 3,5 km dijela dijela Koridora 5C koji prolazi kroz Slavoniju je bitno. Međutim, ako stvar ogolimo za nas je uvijek prioritet priključenje da kažem toj srednjoj pa onda dalje sjevernoj Europi. No, u duhu toga jeste i ova rasprave kolegice Bonačić jer ovime što bržim završetkom Koridora 5C u u onom dijelu od Belog Manastira do granice s Mađarskom spajanjem sa srednjom Europom ćemo sasvim sigurno pomoći i Mađarskim, Slovačkim i Češkim i ostalim turistima da dođu u taj isti Dubrovnik, dakle pomoći ćemo razvoju turizma. Zato je za nas u svakom slučaju to prioritet i bez obzira što ovdje kolege kažu puno je Slavonaca koji sudjeluju. Jeste, Slavonija je najnerazvijenija, jeste Slavonija je najisključenija, jeste ovo je spas za Slavoniju u velikoj mjeri. I logično je da na ovakvom jednom projektu se zalažemo da što prije se završi. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku. **Borzan, Biljana (SDP)** Ja se nadam kolega da niste mislili da ovih 3,5km spas za Slavoniju nego kompletna cesta. Dakle, to je ono što sam ja i govorila, puno logičnije bi bilo da se razvija ovaj dio prema Mađarskoj, jer Mađarska je pri kraju puno više uznapredovala od BiH, a naravno u perspektivi da je izuzetno važno da se poveže u krajnjoj liniji Hrvatska zbog svog neobičnog

Kolegice Borzan, Koridor 5C je europski koridor i sa tog aspekta ga valja valorizirati i reći da je to koridor koji znači za Hrvatsku ekonomski, prometni, socijalni, integrativno nacionalni značaj. Ako ćemo stvar promatrati kroz vlastiti pogled iz vlastitog dvorišta onda mogu reći da je to zaista povezivanje krajeva hrvatskih ali i bosanskih krajeva sa europskim zemljama. U tom smislu iz vlastitog dvorišta mogu reći to je povezivanje Hercegovine sa morem, povezivanje Hercegovine sa Hrvatskom, povezivanje Hercegovine sa Bosnom, povezivanje Bosne sa Hrvatskom i morem. Dakle, interes je višestruki i teško da ga možemo ocijeniti iz vlastitog dvorišta. Moramo gledati što to znači ukupno za Hrvatsku i cijelu trasu koja povezuje Koridor 5C. Hvala. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice Borzan rekli ste da su ljudi u Slavoniji i Baranji navikli živjeti od svog rada. Jasno je da su navikli kao što su i u cijeloj Hrvatskoj navikli živjeti Međutim, evo vidite kako se ismijava naša premijerka kada kaže da u HRvatskoj nema interesa za posao pastira, pa je ismijavaju političari, pa je ismijavaju mediji, pa je to nešto tako smiješno što je ona rekla, a svi znamo da je to vrlo častan posao kojeg su mnogi od nas radili nekada. Nismo se svi rodili kao saborski zastupnici. A što se tiče KOridora 5C ja bih kao što je rekao moj prethodnih gospodin Leko on ima izuzetan značaj za Slavoniju, ali ne samo za Slavoniju nego i za Dalmaciju i za BiH i to je međunarodni koridor koji ne ovisi samo o Hrvatskoj, ono što je ovisili o Hrvatskoj to je HRvatska manje više napravila sa ovom autocestom prema Rijeci, s autocestom prema Splitu i dalje prema Dubrovniku tu smo u samom europskom vrhu. I ja smatram da je najbolja garancija za Slavoniju i Baranju da se ova Vlada nastavi dalje i da nastavi s tim koridorom 5C i da je to zapravo i naš i vaš interes. Hvala. Apsolutno se slažem da je to naš i vaš interes. No ja bih ipak rekla da je ovih 3,5km kroz Slavoniju i 9 dolje prema Dalmaciji ustvari ipak jedna simbolična gesta. gesta. Dakle, nešto što neće spasiti Slavoniju i Baranju nego se samo šalje nekakav signal ljudima godinu dana pred izbore da će ipak tu nešto biti i da se nešto događa. A ovo što kažete da ljudi od svog rada žive u ostatku Hrvatske, ja ću ponovno ponoviti, u Hrvatskoj se 20 godina kult kult nerada više manje forsira i šalje se pogotovo mladima potpuno kriva poruka da se od rada ne može normalno živjeti, a da najljepše žive kada gledamo sada kroz sve ove afere, oni koji uz malo rada zgrću velike novce. Dva ispravka. Prvi gospodin zastupnik Davor Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kaže kolegica Borzan, da mladi u Slavoniji teže što prije napustiti Slavoniju i otići trbuhom za kruhom. Poštovana kolegice to nije točno. I ja i vi i mi i svi mi smo svaki dan među mladim Slavoncima i jutros sam bio među mladim Slavoncima koji se uključuju u program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Vlada Republike Hrvatske koja je ponudila odrađivanje pripravničkog, vježbeničkog staža, polaganje državnih ispita, stručnih ispita, sve na račun državnog proračuna. A to je samo jedan u nizu programa Vlade RH uz poticanje gospodarstva, razvoj institucija, otvaranje novih institucija u Slavoniji da mladi ljudi, mladi Slavonci ostanu raditi u Slavoniji i Baranji. I ja vam garantiram da 99% mladih vrijednih Slavonki i Slavonaca želi živjeti u Slavoniji, želi raditi u Slavoniji a hrvatska Vlada upravo radi na programima da im to omogući. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolegica Borzan je rekla nekoliko netočnih navoda, ali ja sam zamijetio da je rekla da se stanovnici Slavonije i Baranje sustavno zanemaruju i da su socijalno isključeni. To je apsolutno netočno. Pa i ovaj sam projekt govori glede poboljšanja kvalitete prometne infrastrukture i vi ste sami rekli da je to hvale vrijedan projekat. Iako na kraju vašeg izlaganja se stječe dojam da ste vi apsolutno protiv toga Koridora 5C. ja sam to stekao dojam. Drugo, što se tiče socijalne isključenosti, pa stanovnici Slavonije i Baranje dobivaju mirovine isto kao i svi ostali, ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu dostupnu i kvalitetnu kao svi ostali. Prava iz socijalne zaštite isto tako kao svi. A što se tiče sustavnog zanemarivanja poljoprivrede želim reći da su kapitalne potpore i govedarske farme najviše sagrađene u Slavoniji i Baranji, najveći broj goveda u Slavoniji i Baranji. Pa oni traktori koji su na prosvjede došli nisu došli po Duhu svetom nego to su zahvaljujući kapitalnim potporama koje je ostvarila ova Vlada itd. Dakle i u poljoprivredi vi to sve niječete i govorite da je to ništa. Ja držim da i štete za elementarne nepogode, dio kolača je otišlo u Slavoniju i Baranju. Hvala lijepo. A vi ste bili protiv toga. Hvala. U ovom prijedlogu zakona vidi se da je Europska banka za obnovu i razvoj jedna od najvažnijih financijskih institucija za razvoj Republike Hrvatske jer se vidi da je da je financirala preko 100 projekata u Republici Hrvatskoj, od toga tri izravna zajma državi, 16 zajmova u državna jamstva, a ostalo su u pravilu za privatne investicije. Kada se spomene kredit odmah nekako svima zastane dah i ovdje se radi o kreditu od preko 60 milijuna eura, iako za ovaj kredit u ovom slučaju nema n ikakva razloga za strah jer se radi o kreditu koji se vraća, dakle ovaj kredit nije za potrošnju, ovaj kredit će se višestruko vratiti. Poslije će se vratiti, a i sada je koristan jer ovdje je rok do 2013. da se iskoristi što znači da će se već sada građevinska i druga operativa angažirati, što znači da će biti više uposlenih. I naravno poslije će se kroz ostali vremenski period ovaj kredit višestruko vratiti. Radi se o vrlo značajnom i važnom koridoru od Ploča, Sarajeva, Osijeka, Budimpešte i ne znam zašto sa ja bih rekao slabom voljom, snagom se podržava što reče kolega Milinković, kao da eto moramo mi to podržati. Ne moramo, ovaj projekt i ovaj kredit treba snažno podržati kao što smo jučer podržali neki drugi, sutra ćemo neki treći. Pogotovo ove kredite koji se vraćaju. Apsolutno se slažem sa kolegom Lekom jer sam već htio reći da gotovo sva oporba kao da sa žaljenjem prihvaća, ali nije jer sjajno je to kolega Leko iznio da je važnost ovog projekta. Dakle, nema nikakva razloga za strah. Ja razumijem kad ljudi govore, kolege i kolegice zastupnici o svom kraju, o svojim problemima, to je razumljivo, ali to su druge teme. Ovaj kredit treba snažno podržati i da se što prije realizira i Bože daj da je sličnih sve više jer to će omogućiti više razvoja Hrvatske, a onda će time biti manje razloga za žalopojku i za kukanje. Hvala lijepo. Replika, gospođa zastupnica Neda Klarić. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala vam lijepa, gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Nenadić, ja se zapravo s vama slažem i ne sumnjam uopće da ćemo podržati donošenje ovoga zapravo podržanje važnog projekta jer je svega nekoliko, dva mjeseca smo donijeli također jedan važan zakon koji bi ja bih rekla mogli dovesti u svezu sa ovakvim snažnim projektima, a to je evo i rekonstrukcija, između ostalih rekonstrukcija …/Govornica u šibenskoj luci što je zapravo vrlo snažna poveznica. Stoga slažem se s vama da ovakve projekte moramo podržavati jer kao što su i stari Latini rekli da nam život cesta znači tako bez ikakve sumnje sa sa ovakvom količinom ulaganja mislim da nitko ne bi bio u stanju kazati da to nije dobro. Hvala lijepa. **Šeks, Hvala, kolegice. Naravno ovo je jedna faza projekta, ovo je faza koja prolazi kroz Republiku Hrvatsku i to je naša obveza, a vjerujem da će i država Bosna i Hercegovina isto tako to riješiti. I ja se slažem i podržavam, kao što ovaj podržavam projekt tako sutra za šibenski ili bilo koji drugi ili koridor ili neki drugi projekt, pogotovo onaj koji vraća novac. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospodin zastupnik Daniel Srb, izvolite. Hvala lijepo, poštovani gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče. Gospođe i gospodo zastupnici. Dakle, ovo je jedan prijedlog zakona o financiranju jednog građevinskog pothvata koji je prije svega istočnoj Hrvatskoj, Slavoniji iznimno dobro došao. U tom smislu ga potpuno podržavam, ali moramo pritom biti svjesni i nekoliko činjenica koje je ovom prilikom nužno istaknuti. Naime, za punu funkciju upravo ovog koridora 5C od iznimnog je značaja upravo i dionica od Osijeka do mađarske granice jer je i činjenica da je s mađarske strane autocesta došla nekoliko kilometara do pred granicu i da bi upravo spajanjem te dvije autoceste cijela istočna Hrvatska dobila jedan značajan zamah u razvoju gospodarstva. Informirani smo i o tome da će upravo taj most preko Drave započeti se raditi negdje tijekom proljeća da bi se do kraja godine započeli i radovi s druge strane Drave do mađarske granice. Ali treba reći i da je ugovor o izgradnji ovog mosta već bio potpisan prije dvije godine, da je nažalost razvrgnut, da je izgubljeno u tom smislu dvije godine i da je to pokazalo kako nedovoljno precizno planiranje financijskih sredstava bitno utječe na poslovanje i građevinskog sektora. Naime, sve tvrtke koje su uvezane u cijeli sustav izgradnje autocesta zapravo su u jednom prilično osjetljivom sustavu koji mora omogućiti kontinuirani posao. Ukoliko građevinske tvrtke nemaju posao u kontinuitetu, ukoliko postoji diskontinuitet onda dolazi u jednom trenutku do povećanja nezaposlenosti pa poraste nelikvidnost i mnogi drugi iznimno loši gospodarski efekti nastaju kao posljedica toga. Bilo bi puno bolje da se nije morao taj ugovor raskidat, da se ta autocesta nastavila tada gradit i efekti i u građevinskom smislu i u pozitivnim efektima u razvoju prometa, turizma i gospodarstva cijele istočne Hrvatske bili bi daleko veći. Činjenica je i da će ovaj koridor pokazati svoj puni značaj onog trenutka kada se bude završila autocesta u cjelini kroz Bosnu i Hercegovinu. Naravno da će to utjecati i na razvoj Bosne i Hercegovine. Želimo im da taj posao i oni završe što je prije moguće, ali na žalost na to mi malo možemo utjecati. Ono što je bitno reći, bitno je reći da je zapravo kada se govori o Slavoniji, a dosta je bilo riječi danas upravo o položaju Slavonije ipak ostala činjenica da od sustava izgradnje autocesta u Hrvatskoj ipak je Slavonija posljednja na žalost bila došla na red. Kada je u pitanju gospodarska struktura Slavonije, činjenica da su slavonske županije na začelju kako po bruto domaćem proizvodu prve po nezaposlenosti, takmiče se uvijek Brodsko-posavska i Vukovarsko-srijemska županija koja će biti najnerazvijenija, odnosno koja neće biti od njih najnerazvijenija govori zapravo da u Slavoniji postoji ozbiljan problem gospodarske strukture, strukture gospodarstva i obrazovne strukture prije svega na slavonskim selima. Naravno duboke tragove na slavonskom selu ostavio je bivši sustav. Ali Hrvatska svih ovih godina i nakon Domovinskog rata nije našla pravi odgovor za rješenje tog problema. I mi ne možemo ne primijetiti ni činjenicu, istina je da i u Slavoniji ona industrija koja nije bila temeljena na poljoprivredi kao sirovinskoj osnovi u biti propala. Dakle, metaloprerađivačka, drvoprerađivačka, tekstilna kao i u drugim dijelovima Hrvatske. Nije mi namjera sad ulazit u raspravu o tome koji su tome razlozi. Ali ostaje činjenica da je industrijska proizvodnja u Slavoniji temeljena na poljoprivredi i sirovinama iz poljoprivrede uglavnom preživjela procese, dakle i privatizacije, pretvorbe, tranzicije i da i danas u biti funkcionira. Ono što treba Hrvatska napraviti, treba napraviti jedan model prije svega za slavonsko selo, poticanje razvoja obrta i promjenu gospodarske strukture na slavonskom selu jer na njima je, upravo na slavonskom selu nezaposlenost najviša. Ona se kreće od 30% u najboljim općinama do preko 90% u najsiromašnijim općinama. Nezaposlenost u slavonskim gradovima je isto tako velika. Ali ne postoji bitna razlika između slavonskih gradova i gradovima u ostalim dijelovima Hrvatske. Ali slavonska sela i općine pokazuju alarmantne podatke i to govori o tome da Hrvatska mora pronaći model razvoja slavonskog sela. To je jedno pitanje koje je pred svima nama. To je obveza svih nas. Još jednom da ponovim upravo zbog činjenice da ova autocesta može značajno ubrzati gospodarski razvoj istočne Hrvatske, da može puno bolje prometno povezati istočnu Hrvatsku ona ima apsolutnu potporu Hrvatske stranke prava. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega Srb, rekli ste u svojoj raspravi da vam je žao što je Slavonija zadnja došla na red u izgradnji autoceste u Hrvatskoj i to naprosto nije točno. Pa Hrvatska je od svih ostalih dijelova prva imala autocestu. Slavonije ispričavam se, autocestu A3. Pa zadnja dionica od Županje do granice je napravljena poslije Domovinskoga rata. Izgradnju koridora VC približili smo, odnosno bolje smo prometno povezali ne samo Slavoniju, nego i Hrvatsku, a osim toga Osijek je znatno dobio u približavanju ostalim dijelovima Hrvatske izgradnjom ove dionice. Žao mi je što nisam digla repliku. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Meni je drago da vi podržavate ovaj zakon, ali isto kao i kolegica Vardić mi je zapelo za oko da ste rekli da je Slavonija zadnja Slavonija je dobila prva cestu još i u prošloj državi, a u ovoj državi je napravljeno i onaj komad do srpske granice. A morate znati da nakon oslobađanja Slavonije da je kompletan stari dio ceste rekonstruiran, po toj cesti po kojoj se vi danas i vozite do Osijeka. I moramo još reći da danas iz Osijeka možete za 2 i pol do 3 sata doći do Zagreba. Znači, da je i to uspjeh, a moramo se prisjetiti da kad se je gradila, kad se počela graditi autocesta za Split da je bilo preporuka, zahtjeva da se ne gradi autocesta, nego da se samo ova stara cesta preko Plitvica na mjestima proširi. Zamislite da je to tako ostalo kako bi danas izgledala cestovna infrastruktura u Hrvatskoj. A Dubrovnik je i danas još odsječen kao što je i Dalmacija bila do nedavno odsječena, nije imalo ni kilometra autoceste, a vi u Slavoniji ste imali barem do Županje. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Srb, dobro ste primijetili da u Slavoniji ili za Slavoniju kasne kasne projekti infrastrukture i autocesta i da je u tom smislu Slavonija i Baranja zapostavljena. Naime, evo podatka koji će to potkrijepiti. Autocesta Beli Manastir – Osijek – Svilaj dio je paneuropskog koridora VC koji je dogovoren na Konferenciji europskih ministara prometa u Helsinkiju 1997. godine. Dobro ste primijetili i to da povezivanje putem koridora VC ide i ne samo, dakle prema Pločama, dakle prema srednjoj i južnoj Dalmaciji koja će time biti zaista spojena a preko Bosne i Hercegovine sa Slavonijom, pa će time doći i do povezivanja i ekonomskog, gospodarskog kako je to rekao gospodin Leko. Ali Mađarska je dovela i izgradila koridor VC, autocestu do Mohača. To je zaista par kilometara od granice sa Hrvatskom. Prema tome, zaista je važno da i u tom smjeru požurimo s povezivanjem, jer Mađarska je već u Europskoj uniji, a time se omogućuje i gospodarski napredak poglavito prehrambeno-prerađivačke industrije koja može biti lokomotiva razvoja

dakle istočnom dijelu Hrvatske treba što bolja povezanost i sa sjeverom i sa jugom kako bi se mogli bržom provedbom povezanost uticati na gospodarski razvoj. Ali nemojmo zaboraviti i neke činjenice. I kada se govori o tome Slavonije je nekad nešto dobila. Slavonije ja 918. godine, Osijek je imao 5 pruga iz različitih smjerova izgrađenih. Od tada do danas nije izgrađen niti jedan željeznički prometni pravac. Isto tako Brod je jedno sjajno prometno raskršće. Vinkovci su u određenom smislu izgubili na značaju, trebaju dobiti na značaju, i ova autocesta može i njima puno toga donijeti, ali kada je u pitanju današnja izgradnja autocesta činjenica je da su upravo ovi slavonski dijelovi predmet sadašnje rasprave, a ne rasprave od prije 5 ili 10 godina. Hvala lijepo.

drugi dio Hrvatske, naravno da je uvijek dobrodošla kad pridonosi razvoju i komunalne i cestovne infrastrukture, a sukladno tome onda sigurno predstavlja i gospodarski zamašnjak. moram reći da se vrlo često, evo u ovim raspravama u Saboru pokušava od Slavonije napraviti slučaj. Slavonija nije slučaj i potpuna je neistina da se u Slavoniju ne ulaže. Ja sam radila analize upravo tragom svih tih priča da u Slavoniju ne stiže dovoljno novca, vidjela sam da upravo iz resora poljoprivrede, ne samo za potpore, nego i za ruralni razvoj kroz različite mjere najviše novca u Republici Hrvatskoj uloženo u slavonske županije. Vidjela sam isto tako da je najviše novca, kad govorim o vodoopskrbi uloženo u slavonske županije. Vidjela sam da, kad je riječ o regionalnom razvoju, najviše novca uloženo u slavonske županije. Kad je riječ o projektima zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, najviše novca uloženo je u slavonske županije. I zato me ustvari brine da li mi imamo dobar efekt tih ulaganja, jer očigledno ne postoji dovoljna sinergija, i u tom smislu čini mi se da treba više poraditi, da zajednički sva ta ulaganja koja dolaze sa državne razine bi trebala imati sinergiju sa ulaganjima sa županijske razine, sa razine općine i gradova. Loše je pozivati na inat, loše je organizirati prosvjede, a s druge strane ne činiti ono na što se poziva državu. Slažem se s vama da svi zajednički trebamo doprinijeti razvoju i opstanku hrvatskih sela, ne samo u Slavoniji, nego u cijeloj Hrvatskoj, u tom smislu su uloženi veliki napori, ali činjenica da je pred nama još jako puno posla, ukoliko želimo da doista hrvatsko selo opstane. Hvala lijepo cijenjena kolegice. Činjenica je da se u slavonsku poljoprivredu, putem sustava poticaja i potpora ulagali veliki novci. Isto su se tako ulagali veliki novci u brodogradnju, ali pitanje koje ostaje neriješeno da li su to bile najbolje moguće mjere ili su trebale biti na neki drugačiji način usmjerena ta sredstva, koja su apsolutno potrebna kako bi bolje potakle razvoj gospodarstva i prije svega promjenu gospodarske strukture na slavonskom selu, što smatram i dalje najvažnijim. Hvala lijepa. Goran (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ja ću se naravno uključiti u ovaj dio razgovora o Slavoniji, naprosto što, pogotovo nakon replika koje smo čuli, ja ću postaviti ovakvo pitanje. Ako je to sve istina, tvrdite da jeste, da su silni novci u Slavoniju ulagani, da se puno pomagalo, a činjenica jeste da je slavonski dio najnerazvijeniji dio Hrvatske, činjenica jeste da je nezaposlenost tamo najviša, činjenica jeste da se tamo najteže živi. Ja postavljam pitanje evo svima koji govore o tome da ne treba od Slavonije praviti slučaj. Da li su onda slavonski ljudi, da kažem nesposobni, lijeni ili ne znam što, da uz takva silna ulaganja ne uspijevaju razviti određenu proizvodnju? Da ne uspijevaju osigurati radna mjesta? Da ne uspijevaju živjeti na razini srednje razvijenih gradova, općina, županija u Hrvatskoj. Ili je možda, dopustite i takvo jedno pitanje, u pitanju to da je netko ta ista sredstva preusmjerio u nešto na što nije trebao ili smio usmjeriti. Dajte nekakav odgovor, jer ovo sve je priča koja nema uporište u Slavoniji. Vjerujte sve ovo što je prethodno rečeno da u Slavoniji nije baš tako, neće baš tako zvučati u Slavoniji. Ja ću se baš potruditi po povratku da razgovaram s nekim ljudima da vidim šta oni misle o ovim primjedbama. No vratimo se temi. Naravno pred nama je prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora sa Europskom bankom za, koji treba da osigura određena sredstva za ove dijelove koridora VC koji su ovdje navedeni, od kojih je 3 i pol kilometra na području dakle ovog Slavonije, dakle na sjevernom dijelu, i 9 kilometara u južnom dijelu. Ja sam u prethodnoj replici rekao da je Slavonija nedovoljno prometno povezana. Nominalno gledano kroz Slavoniju ovoga trenutka prolaze dva velika koridora, jedan je ovaj 10. longitudalni, dakle uzdužni pan europski koridor koji ima željezničke pruge, i uz koji ide autocesta A3 o kojoj je isto ovdje bilo riječi. Isto tako kroz Slavoniju prolazi 7. paneuropski dunavski koridor, no oba ta koridora su nedovoljno iskorištena, ako pogledamo Dunav kao rijeku koja spava 10 država europskih, onda zasigurno da potencijale koje ima i luka Vukovar i sve ono što je na obalama Dunava nedovoljno koristimo. Jednako tako ako pogledamo autocestu A3 u kojemu obijmu je trenutno transport, kako teretni tako i putnički, vidjet ćemo da je to tek jedan manji dio onoga što ta autocesta može predstavljati. Ovdje naravno i taj koridor, odnosno ogranak koridora V, koridor VC koji je u biti jedan transverzalni, dakle okomiti koridor koji treba spojiti srednju Europu, pa pa slijedom dalje od Budimpešte i sjevernu Europu s jugom, odnosno sa Sredozemljem dolje, odnosno za Hrvatsku bitno rečeno s lukom Ploče. Ovaj koridor zasigurno ima ogroman značaj, kako u teretnom tako i u putničkom transportu, kad govorimo o ovom cestovnom dijelu toga koridora, ponovit ću za Slavoniju strateški infrastrukturni projekt koji treba dati prostor za razvoj cijele Slavonije, i to zato što je ponavljam Slavonija još uvijek najnerazvijeniji dio Republike Hrvatske. U tom pogledu ako kažemo da je ovaj koridor za Republiku Hrvatsku jedan od kotača razvoja, onda bih rekao da je za Slavoniju motor razvoja. Dakle onaj pokretački dio. I predstavlja ne samo gospodarski segment nego isto tako i socijalni i integrativni kao što reče kolega Leko i društveni. I dakle jedan segment cjelokupnog razvoja o kome ne treba previše trošiti riječi. On treba u svakom slučaju pokrenuti određeni broj gospodarskih subjekata koji su na jednoj nižoj razini, koji su uz taj koridor budući da on prolazi kroz Osječko-baranjsku županiju, kroz Brodsko-posavsku, dotiče Vukovarsko-srijemsku županiju na nju se naslanja dakle Virovitičko-podravska itd. U tom pogledu posebno bih naglasio značaj rijeke Dunav i ovoga prethodno spomenutog koridora koji treba omogućiti dakle spajanjem jednog kombiniranog prometa jedan promet veće količine roba, većeg broja ljudi itd. Jednako tako posebno je značajan dovršetak željezničkog dijela Koridor VC o čemu je govorio kolega Mršić. Ako se taj dio završi to će biti određena mogućnost putem intermodalnog, spajanje za teretni transport i premještanja sa riječnoga na cestovni i željeznički promet i spajanjem dalje ka onom ogranku 5B koji ide ka rijeci tamo u zapadnom dijelu Hrvatske. Ovdje nije spomenuto, ali ovaj koridor ima jako velike implikacije i na ojačanje korištenja osječke zračne luke. Dakle, u tom segmentu je on isto tako jako bitan. Ne treba smetnuti s uma da u blizini ovoga dijela Koridora VC se nalazi nekoliko velikih gradskih središta u Slavoniji koji su u biti nositelji razvoja cijele Slavonije. Od Osijeka, Slavonskog Broda, Vinkovaca, Vukovara itd. Dakle, sve u svemu ovaj dio rasprave o Koridoru VC uopće nije upitan da li je on potreban, nije upitan da li je treba podržati uzimanje ovoga kredita, odnosno sklapanje ugovora i na taj način završiti ova 3,5 km, odnosno 9 km do Luke Ploče. Nije to uopće upitno i to mislim da ima podršku svih pa i onih koje ste optužili da kao nemaju, ne podržavaju to. Svi podržavamo, ali treba ovdje ponoviti i treba reći da je nama da kažemo, neću reći neprihvatljivo, ali da su ovih 3,5 km tek jedan mali dio ovoga dijela koji ide kroz Slavoniju i da smatramo da je ovaj spoj koridora od Belog Manastira do granice s Mađarskom, a to bi u svakom slučaju potaknulo i ovaj dovršetak od Mohaća bio za nas prioritetan spoj ka EU. Jer ako radimo na tome, a vjerujem da rade svi zastupnici i svi klubovi, sve stranke da Hrvatska uđe u EU onda trebamo i prostorno to osiguravati. A ovo je prostorno osiguranje spajanje s EU. Da ne ponavljam ono što sam u replici kolegici Borzan rekao pa mi najveći broj turista na hrvatskom Jadranu u posljednje vrijeme imamo upravo iz tih država. Iz Mađarske, iz Slovačke, iz Češke itd. Ovaj spoj preko Osijeka i samim tim bi se pojačao i promet Slavonikom, pa ja ne znam kad ste zadnji put vozili, za Osječane znam da često voze, Slavonika je pusta cesta. Krasna autocesta koja je pusta. Svi objekti uz nju su pusti, nema motela, nema ničega. Zašto? Kad nema prometa. Dakle, trebamo taj dio čim prije završiti i zato se zalažem uz ovo da treba ovo podržati i za to da se čim prije krene u dovršetak onoga dijela do Mađarske granice. Evo, vidim da je vrijeme gotovo. Dakle, podržavam ovaj prijedlog zakona, ali predlažem malo drugačije razmišljanje u trenutku kada se počinje promišljati o autocestama. I još jedan samo detalj. A čujte, bez obzira kako tko gledao Zagreb i istočni dio Hrvatske pa do Beograda su bili spojeni autocestom bez obzira što je ona bila tada zastarjela Tako da rečenica izgrađena je autocesta jeste u ovom standardu, u ovoj razini kvalitete, ali je i prije Domovinskog rata je postojala tzv. autocesta koja je Zagreb-Beograd. Dakle, ona je postojala. Ne možemo govoriti samo o izgradnji nego o obnavljanju autoceste. A drugo je kad se govori o tome da su autoceste negdje napravljene. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak, gospođa zastupnica Nevenka Majdenić. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo uvaženi kolega je rekao da je Slavonika pusta cesta valjda misleći čak da i nema nekakvu vrijednost. Slavonika nije pusta cesta, Slavonikom se prometuje, prometovat će se još i više i zaista ima veliku vrijednost. Morate putovat tom cestom da vidite vrijednost te ceste. Hvala. Drugi ispravak, gospođa zastupnica Suzana Bilić Vardić. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora ispravljam netočni navod uvaženog kolege Heffera koji je rekao da je Hrvatska imala autocestu u bivšoj državi. Kolega Heffer ja koliko znam to nije bila autocesta to je bio autoput. Neću vam reći kako se zvao jer vi to znate, a druga stvar od cijeloga ovoga značaja o kojem govorite, o završetku izgradnje Koridora VC za Hrvatsku zaboravili ste i ono ključno, a to je izgradnja 2 izgradnja 2 carinska prijelaza, odnosno granična prijelaza koja su važna za Hrvatsku. Povreda Poslovnika odjedanput. Gospođa zastupnica Vesna Pusić. **Pusić, Vesna (HNS)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče u trenutku kad mi ispunjavamo mjerila za Poglavlje 23.

Nikakav ovdje nije bio, izmišljate, izmišljate. Priviđa vam se neki nacionalistički ispad. … /Upadica se

Postojala je autocesta, da li se ona zvala ovako ili onako kolegica je prof. hrvatskog jezika ona zna kako se zvala. Ali je postojala. Dakle, ne može ispraviti nešto da nije postojalo ako je postojalo, svi smo se vozili tuda

Vi govorite o sadašnjim standardima autoceste, u ono doba su standardi bili drugi i postojala je. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I replika gospodin zastupnik Boro Grubišić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Dajte, možete se smiriti jer i tako i tako hrlite ponovno u bratstvo i jedinstvo onda nije ni bitno kako se zvala autocesta. se zvala autocesta. Vi tome i težite na kraju krajeva, pogotovo vi s ove strane. Gospodine Heffer da da točno da je Slavonija pusta i točno je da kada bismo brojili a imaju podaci Hrvatski autocesta pa neka kažu koliko je automobila prošlo, ja vjerujem, ne da vjerujem nego znam da ih je puno manje prošlo Slavonikom nego preko pružnog prijelaza u Slavonskom Brodu preko kojega dnevno prijeđe preko 16 tisuća automobila, tzv. famozna Osječka ulica i podvožnjak u Osječkoj. Druga stvar, gospodine Heffer točno je da ste u prvom dijelu vašega izlaganja govorili o bruto-društvenom proizvodu i stanju u Slavoniji, danas je smiješno čuti od HDZ-a o silnim ulaganjima u Slavoniju, što se to događa s nama, pa smo mi tamo neznalice, nesposobnjaci, pa smo i dalje po bruto-društvenom proizvodu, po iseljavanju, po migraciji stanovništva u najgoroj situaciji u Republici Hrvatskoj. Pa valjda ne očekuje gospođa Petir da se da se ulaže u brodogradilišta u Slavoniji, nego u poljoprivredu, u što bi se ulagalo u Slavoniji a ona tvrdi da je jako puno uloženo u poljoprivredu.

naravno ako se uhvatimo za strogo značenje pojma pust onda sam pogriješio moja isprika, naći ćete tamo 5, 6 automobila. To je toliko mali promet da je beznačajan i govorio sam o tome što se može poboljšati završetkom toga dijela. Druga stvar, mogu li završiti? Druga stvar, uvaženi kolega, vezano na moj uvodni dio rasprave ja očekujem zaista da da netko odgovor, ako nitko drugi, onda oni koji obnašaju državnu vlast, koji su većina i koji su ti kako kažu ulažu velika sredstva u Slavoniju. Ako se tamo ništa ne miče, sada će reći da se miče nešto zato što se može doći vikendom svašta vidjeti. Ako je tamo još uvijek tolika nerazvijenost, onda bi oni kao vlast koja odobrava sredstva za ulaganje u Slavoniju trebali brinuti o tome što se s tim sredstvima događa. Prema tome, i dalje tvrdim da je tamo pitanje zbog čega je u Slavoniji još uvijek tako teško stanje, a aktualna vlast tvrdi da ulaže silna sredstva u razvoj Slavonije. To je pitanje o kojem bi trebalo se pozabaviti više puta kroz razne točke, pa možda i kroz posebnu sjednicu Hrvatskoga sabora, vidjeti što se događa u Slavoniji unatoč tolikim ulaganjima da se ne razvija. Evo, vi kažete da je to tako. Ponavljam, jesu li možda Slavonski ljudi nedovoljno sposobni, lijeni, da ne uspijevaju sa tim silnim vašim ulaganjima

Gospodine Heffer meni je drago da ste vi na kraju svog izlaganja ipak priznali da se ulaže u Slavoniju, jer ste podržali ovaj projekt dovršenja Koridora 5c u Hrvatskoj gdje se samo za dionice u Slavoniji, ulaže ulaže ukupno 43 milijuna eura, sami ste sebe demantirali kada ste govorili da se ne ulaže u Slavoniju i to na ovom primjeru. Znate vi dobro kao i ja da Slavonija ima veliku razvojnu šansu upravo kroz put hrane, od onog dijela Daruvara, preko Zlatne doline, Đakova, Osijeka, Darde, Vinkovaca, Vukovara, Iloka. Znate isto kao i ja da Slavonija ima izvrstan Panonsko-turistički Koridor i Hrvatske povijesne ceste. I znate dobro kao i ja da Slavonija ima svoj barokni križ. Prema tome, Slavonija ima itekako dobre predispozicije za razvoj činjenica da tu trebamo svi zajedno raditi a ne vikati, izazivati podijele, upirati prstom i govoriti neistine. Ne treba vikati živjela Hrvatska, nego živjeti Hrvatski i živjeti za Hrvatsku, a isto tako ne treba vikati "Inati se Slavonijo" kolega Grubišiću nego raditi za Slavoniju. Odgovor na repliku. **Heffer, Goran (SDP)** Hvala lijepa uvažena zastupnica Petir, niste me pažljivo slušali, žao mi je ja nisam rekao da se ulaže, nego sam rekao, ako se ulaže kao što kaže vlast. To nisam ja rekao, ja sam rekao ako se zaista ulaže kao što vladajući kažu, kao što vlast kaže, što se onda događa u Slavoniji. Ja ne vičem živjela Hrvatska itd., mislim da za to nema potrebe, mislim da za to nema potrebe, ondje gdje se trebalo boriti za Hrvatsku sam se i borio i borim se, i ovakva i slična demagoška podmetanja su vrlo nekorektna, budući, ako se nema što ozbiljnije odgovoriti na konkretno pitanje, onda nemojmo ni takve demagoške stvari. Ponavljam, što se događa u Slavoniji ako zaista Vlada toliko ulaže kao što vi kažete, da se ne uspijeva život život izgraditi po mjeri onih ljudi koji su zaslužili svime, počev od Domovinskog rata pa do današnjih dana. Hvala lijepa, možda će kolegica moći odgovoriti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospodin zastupnik Šimo Đurđević. Izvolite. **Đurđević, Šimo (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. projekt dovršenja Koridora 5c sastoji se od izgradnje dijela autoceste u dužini 12,5 km na Koridoru 5c uz sjevernu i južnu granicu s Bosnom i Hercegovinom. Sjeverna granica 3,5 km od čvora Sredanci do Svilaja, uključujući most preko rijeke Save. A južna dionica 9 km od čvora Ploče do granice sa Bosnom i Hercegovinom uključujući i granični prijelaz, dionica Osijek-Beli Manastir da se spojimo sa Republikom Mađarskom. Dovršenje ovog koridora oživjet će industrijske zone u Velikoj Kopanici u Brodsko-posavskoj županiji i industrijsku zonu Svilaj koju su te dvije općine u Brodsko-posavskoj županiji stavile u svoj prostorni plan. Rado bi u industrijskoj zoni Velika Kopanica već su u tijeku i država je tamo darovala 9,3 hektara zemljišta za tu industrijsku zonu. Poglavito me raduje uposlenje građevinske operative iz Slavonije i Baranje i upošljavanje ljudi kada se tiče metalnih konstrukcija, čeličnih konstrukcija i izgradnje istih u poduzeću Đuro Đaković koje podsjetit ću vas ako ne znate, sutra slavi 90 godina postojanja. Bilo je tu govora o povećanu CO2, mogu reći isto i to da vagoni ti niskopodni vagoni koji će hodati hrvatskim i europskim prugama se grade i bit će sagrađeni u Đuri Đaković u Slavonskom Brodu. Podržavam ovaj Zakon o potvrđivanju ugovora o jamstvu za Koridor5C jer će on donijeti višestruku korist za Slavoniju i Baranju. Hvala lijepo. Hvala. Replika gospođa zastupnica Ivanka Roksandić. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Đurđević vi ste me potakli na ovu repliku i na razmišljanje promišljanje, slušanje ove rasprave danas cijeli dan vezano uz važnost ovog Koridora 5C. Naime, mislim da je značajno i važno da se mi svi moramo dogovoriti kolegice i kolege dogovoriti bez obzira jesmo li pozicija ili opozicija u ovoj sabornici da moramo podržavati upravo ovakve projekte. A reći ću vam i zašto. Vi ste rekli što znači otvaranje ovih gospodarskih i poslovnih zona. A ja ću vam reći za jednu drugu cestu o kojoj su isto ovdje neke kolege govorili, kao ne vodi nikuda, ne potrebna je, a to je ova autocesta Zagreb-Sisak. Itekako je potrebna i takva autocesta i sve autoceste. A reći ću vam i zašto. Samo evo izgradnjom dijela ovih dionica koje se dovršavaju ove godine do Općine Lekenik, dakle do Lekenika od Zagreba koliko se poslovnih zona otvorilo i koliko za jednu malu općinu poput Općine Lekenik znači upravo ovakvi gospodarski objekti i poslovne zone odnosno otvaranje poslovnih zona. I ne možemo reći da je bilo koja autocesta u Hrvatskoj, bilo što se otvara nije potrebno. Svi se slažemo da je to razvoj je to razvoj određenog kraja, ali kada o tome raspravljamo onda govorimo da se ne ulaže u pojedine krajeve ili ne. ulaže se i treba se ulagati ravnomjerno. Ovdje neki naši kolege su na toj dionici autoceste u Sisku kopali znate onim plastičnim bagerčićima i rekli da je to cesta koja neće biti nikada izgrađena. Ali evo ona će biti i ona se dovršava, a mi koji putujemo svakodnevno na relaciji Sisak-Zagreb ili obrnuto itekako vidimo što ceste znače i razvoj autocesta. Hvala lijepa kolegice. Pa ja sam u nadi da skratim raspravu jer je puno kolega govorilo i bilo puno ispravaka krivih navoda i replika, ali i malo odudaranje od točke dnevnog reda kako bi se ovdje izreklo kako je Slavonija zapostavljena itd. Dakako, da podržavam ovu autocestu Zagreb-Sisak no međutim u svojoj raspravi sam vrlo kratko rekao kakovu korist Slavoniji i Baranji poglavito mojoj županiji Brodsko-posavskoj gdje je velika većina koridora završena. Pun smisao i ekonomska i financijska isplativost tog koridora 5C će biti onda kada ona u punom sadržaju zaživi i u Mađarskoj i u BiH. A ja vjerujem da hrvatska Vlada i Hrvatski sabor da vodi brigu i suradnju sa Vladom REpublike BiH u cilju da se što prije taj cilj ostvari. Hvala lijepa.

pa ću se osvrnuti i ja kao i kolege, jer mislim da o samom zakonu ne treba više trošiti riječi jer svi su upoznati da je riječ o izrazito velikom iznosu 60,63 milijuna eura i naravno riječ je o nacionalnom projektu. I želim govoriti upravo s toga aspekta, dakle riječ je o projektu od nacionalnog značaja. Cijelom dužinom tog projekta koji se odnosi na HRvatsku će naravno prometovati sutra svi oni koji budu dolazili u Hrvatsku preko tog pravca od Ukrajine ili od Baltičkih zemalja koji će preko Budimpešte ići pravcima koridorima 5P ili 5C dakle sve te osobe i svi gospodarstvenici i sve ono što je što je značajno za RH će prometovati tim pravcem i naravno kroz BiH. Ovaj dio koji se odnosi na Hrvatsku izuzetno je bitno što prije završiti jer ćemo se na taj način pripremiti i za ono što će vrlo brzo uslijediti a to je shengenski režim. Jedan od razloga zašto i ima razumijevanja od strane europskih institucija je i zbog te činjenice. Ja ću malo šire govoriti o shengenskom režimu koji je izuzetno bitan za jug HRvatske, a naravno da je jednako tako bitan za sjeveroistok Hrvatske, jer Hrvatska se mora kvalitetno pripremiti za taj dio svog posla u EU, jer to će biti granica Europe. Da će biti problema, bit će, zato što neće u potpunosti biti Hrvatska pripremljena jer neće biti dovršen most Pelješac-kopno. Neće biti dovršen. Ja bih volio i bio bih sretan da u Hrvatskom saboru svi zastupnici podržavaju svaki projekt gdje god se on u HRvatskoj događao. Jer ja tako shvaćam doista i svoju ulogu i drago mi je kada se u bilo kojem dijelu Hrvatske bila to Istra, bilo to Međimurje, bilo to Zagorje, bila to Slavonija, bilo koji dio kraj Lika, da ne nabrajam sve hrvatske krajeve, dakle podržavam svaki projekt u Hrvatskoj koji se događa jer prije svega ide na korist hrvatskog naroda i građana i u tom smislu doista mislim da bi svi zastupnici trebali na taj način razmišljati. A ne razmišljati jeli se to događa u izbornoj ili poslijeizbornoj godini. Uvijek je neka godina izbora, uvijek se bira za nešto. Jel to lokalna samouprava, jel to Hrvatski sabor itd. da sada ne širim tu temu oko izbora. Ali je neprihvatljivo govoriti kako evo danas imamo taj zakon koji se samo 3 i nešto km gradi u Slavoniji, a samo 9 i nešto km gradi na jugu Hrvatske, pa to je u izbornoj godini, pa se automatski želi umanjiti nekako značaj tih investicija, tih projekata koji su izuzetno bitni i za gospodarski razvoj i za naravno sve ono što će se samim tim dogoditi kad se počne realizirati, a počet će se uskoro realizirati jer rokovi za povlačenje sredstva su vrlo poznati i zapravo se već pripremilo sve ono što se trebalo pripremiti da bi se moglo konkretno i realizirati. Zašto govorim o schengenskom režimu? Zato što taj dio koji se odnosi na hrvatski jug je već sada potencijalno prepoznat kao gospodarski izuzetno važan. Dvije općine preko kojih prolaze ova dva koridora, jadransko-jonski koji se gradi prema Pločama, koji je došao, koji će se ove godine otvoriti u Vrgorcu ovaj dio autoceste i nastavit se prema Pločama, i drugi koridor ovaj 5C su već prepoznati kao potencijalno izuzetno značajni gospodarski. Jer općine koje su bile zapuštane u vrijeme komunizma, dakle dugi niz godina su bile potpuno zapuštene, to je Općina Kula Norinska, dijelovi bivše Općine Metković i Općina Pojezerje, tek svojim samostalnim djelovanjem kao jedinica lokalne samouprave su zapravo se počele kvalitetno razvijati i u njih se počelo kvalitetno ulagati. Danas te dvije općine imaju mogućnost ubrzanog gospodarskog razvoja i to su prepoznali i u svojim planovima, općinskim planovima su predvidjeli gospodarske zone. Ja sam uvjeren da ćemo na tom mjestu, na tom punktu gdje se sijeku ova dva izuzetno bitna koridora, dakle jadransko-jonski i koridor 5C da ćemo zapravo dobiti novo novo Dugopolje rekao bih slobodno, u gospodarskom smislu, u smislu kvalitetnog razvoja gospodarskih potencijala. I u tom smislu doista treba pohvaliti te ljude u općinama dolje koji se već na to pripremaju i koji su već svoje prostorno-planske dokumentacije uskladili s tim i naravno da je županija stajala iza takvih projekata i županija dubrovačko-neretvanska podržava upravo takav razvoj. Ostat će nam veliki problem već vrlo skoro prelazak preko granice u Neumu. To je jedan problem koji će se već ove godine pokazati itekako značajnim i itekako će biti problema zato što je Hrvatska već danas prema ugovoru i dogovoru sa Europskom komisijom počela primjenu, djelomičnu primjenu schengenskog režima, što znači da se svaki automobil, svako prijevozno sredstvo koje prolazi preko Neuma da se zaustavlja na hrvatskoj granici s jedne i sa druge strane. Dakle već sada se počinju stvarati gužve, možete zamisliti što će se dogoditi kad krene turistička sezona. Vlada Republike Hrvatske već razmišlja o toj situaciji, već je za neke situacije i našla rješenja, a to je prije svega uvođenje kvalitetne, brze veze između Ploča i Trpnja, dakle na poluotoku Pelješcu koji će regulirat jedan dio prometa koji će ići prema Korčuli i koji će ići prema otocima Mljetu, Lastovu itd. Ali naravno ostaje problematičan ovaj dio koji se odnosi na sam Grad Dubrovnik i doista tu evo naši ljudi, ljudi dole će imati strpljenja ali svakako očekuju što brži završetak jadransko-jonskog pravca koji prolazi kroz Hrvatsku, a to je ovaj dio dakle završetka autoceste prema Dubrovniku da dođe do …/Govornik se ne razumije./… i naravno tu će trebati čim prije postići dogovor sa oko koridora iza Neuma kako bi se mogao planirati taj dio puta. Međutim, svi ti problemi bi bili riješeni da je most Pelješac-kopno izgrađen i da je imao podršku pa rekao bih cjelokupne političke javnosti, jer podršku je imao Hrvatske demokratske zajednice koja ga i danas nosi u proračunu i za koji se danas izdvaja. Vlada Republike Hrvatske u ovoj godini izdvaja također 100 milijuna kuna. A traži se novi model po kojem bi se ubrzalo financiranje izgradnje ovog mosta rješenja, prometnog rješenja kroz autocestu koja ide prema Dubrovniku, koja će se od Ploča …/Govornik se ne razumije./… prema Dubrovniku da bi se riješio taj problem kvalitetno samom izgradnjom mosta. Bio bih sretan, ja podržavam konkretno most preko Drave, preko Save, svaki most, da ih je 10 ja bi ih podržao. Mostovi spajaju obale, ali ono što je najbitnije spajaju ljude, spajaju gospodarstva, omogućuju razvoj. Nema razvoja bez te temeljne infrastrukture. Bilo bismo sretniji sa samostalnom Hrvatskom da smo već imali riješene te probleme. Bili bismo sretni da se autocesta Zagreb-Split nije smatrala nacionalističkom cestom. Bili bismo sretni. Međutim, smatramo netko je komunistička partija tih godina, totalitarni režim je, taj pravac koji je vitalni pravac, kralježnica Hrvatske smatraju to nacionalističkom cestom i dočekalo je Hrvatsku koja je bila porušena, ratom opustošena, koja se morala obnavljat, dočekala je izgradnja autoceste. Bio bih sretan da tada kad je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman otvorio radove na tunelu Sveti Rok, dok je još dio Hrvatske iza toga bio okupiran, dok je još bio dio Like okupiran itd., bio bih sretan da su tadašnji političari prepoznali što će to značiti u budućnosti za Hrvatsku, a ne da su govorili da će se u Svetom Roku uzgajati šampinjoni kao što je to rekao veliki poduzetnik Čačić. Pa je rekao uzgajat će se šampinjoni u Svetom Roku. Ja malo duže pamtim te situacije. Pamtim i činjenicu da je SDP odustao od gradnje autoceste od Splita prema Dubrovniku. 2003. godine je izbačena ta cesta iz projekcija pa smo je morali mi vraćati nakon toga. 2005. smo potpisali daljnji ugovor za gradnju autoceste od Splita, odnosno od Dugopolja prema Pločama itd. Bio bih sretan da je Dubrovnik povezan s autocestom kao što su neki dijelovi Hrvatske imali sreću da su ipak imali kakvu takvu autocestu ili autoput, kako god to želite nazvati. Bio bih sretan izuzetno za svaki hrvatski kraj da se mogao razvijati onako kako to zaslužujemo, onako kako smo zasluživali. Ali nažalost, zbog režima koji smo imali nismo se razvili u punom smislu kako smo se trebali razviti i danas nadoknađujemo nešto što je vrlo teško nadoknaditi jer su zemlje u našem okruženju, zemlje u Europskoj uniji su daleko razvijenije upravo u tom dijelu, infrastrukturi. Pogledajte njihovu infrastrukturu samo u prometu između njihovih obala, između njihovih otoka. I tu smo zakinuti. Sve je to nas dočekalo i još plus naravno ratnu obnovu itd. Ali ono što je najbitnije, dakle ovo je projekt od nacionalnog interesa i doista mi se čini potpuno deplasiranim pripisivati to, umanjivati taj projekt zato što se to događa u ovoj godini koja može biti izborna, ali ne mora, možda je sljedeća godina. Dakle potpuno je deplasirano, ovo je važno za hrvatske građane. I u tom smislu treba apsolutno podržati ovaj projekt kao i sve projekte koji će značiti i gospodarski oporavak i rješavanje prometne izoliranosti i sve ono što izlazi pozitivno iz Imamo dvije replike prijavljene. Najprije uvažena kolegica Nevenka Majdenić. Izvolite, kolegice. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Evo kolega Matušić ja se s vama slažem, iznenadilo je i mene da ova rasprava o ovom koridoru 5C možemo reći da je toliko bilo rasprave ali sa negativnim jednim prizvukom i to me zaista čudi. Mislila sam također da ćemo svi podržati donošenje ovoga prijedloga zakona. Ono što također čim se s vama slažem, a to je da svi trebamo podržavati sve projekte koji se grade u Republici Hrvatskoj. To je nama svima u interesu, pa evo između ostalog meni je drago da se gradi taj koridor VC i u Bosni i Hercegovini tim više što jedna osječka tvrtka je već dobila, dakle posao. Radit će na tom području. Prema tome, to su sve koristi. Ja ću sad ovaj puta govoriti o koristi za Slavoniju i Baranju. U konačnici to je korist za Republiku Hrvatsku. Zastupnici iz Slavonije i Baranje jedan dio, ja bih rekla iz oporbe je govorio na jedan negativan način o autocesti. Govorili su da je to koridor VC, dakle ovaj koji je izgrađen da je to pusta cesta s čim se ja ne bih složila nikako. Govorila bih, odnosno trebali bi svi iz tog područja govoriti o vrijednosti te ceste. Pa evo jedan primjer. Kada sam razgovarala sa upravom, odnosno direktorom jedne tekstilne tvrtke ovdje iz Zagreba, kada sam govorila o tome da dođu u našu županiju, onda sam govorila da imamo ovaj koridor VC, dakle da je povezano i da za 2 i pol sata se iz Zagreba stigne do Osijeka odnosno konkretno do Valpova. I to je bio jedan argument važan koji je, zbog koga je on došao i otvorio je u Valpovu svoj jedan pogon. Upravo tako mi trebamo govoriti svi, pozivati poduzetnike da dođu u Slavoniju, odnosno Osječko-baranjsku županiju i one druge županije, da dođu govoriti o povezanosti naše sredine, govoriti o tome što smo sve učinili kroz one poduzetničke zone, o onima svim resursima koje imamo. To je način na koji ja mislim da bi mi zastupnici ovdje trebali govoriti. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala kolegice. Odgovor na repliku kolega Matušić. Pa slažem se sa vama kolegice. Vi ste upravo iznijeli jedan primjer gdje je jedna naša tvrtka zapravo iskoristila prednosti toga i sudjelovat će u razvoju toga projekta. Sasvim sigurno da treba pozvati i sve ostale poduzetnike da nađu i pronađu svoj interes i da dugoročno sagledavaju kakve će situacije nastati izgradnjom ovog projekta ili bilo kojih drugih projekata. Osim toga što je vas iznenadilo kako su komentirali, mene je iznenadilo da neki saborski zastupnici iz Slavonije postavljaju pitanja pa kao gdje se investirao taj novac, u što se ulagao. Pa mislim da bi oni to morali znati. Prije svega morali bi znati zbog činjenice da se donosi proračun Republike Hrvatske u kojem je jasno istaknuta svaka stavka sa konkretnim iznosom. Ja znam konkretno za Dubrovačko-neretvansku županiju, znam za svaku školu, svaku športsku dvoranu, svaki kanalizacijski sustav, svaki vodovodni sustav u koji država ulaže Republike Hrvatske ulaže na stotine milijuna kuna ne samo u našu županiju nego u cijeloj državi i doista je potpuno neprimjereno da imamo i takve izjave kako se ne zna gdje se ulaže taj novac. Pa barem toliko se moglo potruditi da se pročitaju stavke u proračunu pa da se točno zna kolike stotine milijuna kuna ili milijarde kuna idu i za poticaje i za vodovodne sustave i za kanalizacijske sustave i za ceste i za brojne druge projekte koji se financiraju iz državnog proračuna, naravno osim jedinica lokalne samouprave koje imaju svoju zadaću. Dalje se za repliku javio kolega Markovinović. Izvolite kolega. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Pa evo kolega Matušić, dosta ste pričali o Schengenu, prijelazu. Ovdje je riječ isto tako o graničnom prijelazu. Naravno da će sve ove prijelaze trebati i proširiti, da su velika ulaganja, ali dobro. Svjesni smo također da cesta kroz Bosnu neće tako brzo biti napravljena ali bitno je napraviti dobru vezu sa Europom. Zašto Europom? Pa svi mi koji smo rođeni u Slavoniji dobro znamo, jako dobro znamo ljepote Slavonije. Ovdje očito od kolegica i kolega nije bilo riječi o tom, pa si postavljamo pitanje što se događa sa austrijskim turizmom. Zašto cijele godine dolaze turisti u Austriju ne samo radi skijanja, jer to je dva, tri mjeseca, nego cijele godine su brda austrijska, pa i doline puna turista. E to je ono što Slavonija može pružiti, a što dobar dio Europe nema. Dakle, mir, ljepote, dobru hranu i dobra veza sa Europom sigurno će privući. A čini mi se na tom najmanje rade u Slavoniji. Dakle, seljačka gospodarstva koja će moći primiti autobus, dva turista koji će itekako se dobro osjećati i ponovno doći tamo. Dakle, ono što je najtužnije je ovaj pesimizam svih onih koji eto su u oporbi jer nisu oni na vlasti, pa možda bi bilo bolje kad budu na vlasti imali smo prilike vidjeti što se ulagalo onda u Slavoniju. Imamo prilike vidjeti što se sad događa. A ako Slavoniju izgleda predstavlja nekoliko liječnika koji se bave sa svim osim sa strukom i čije dijagnoze su upitne inače onda je to jako tužno. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Odgovor na repliku kolega Matušić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Slažem se sa vama kolega da se u svakom području djelovanja može apsolutno pozitivno iskoristiti činjenica da će se ovaj projekt dogoditi. Jedino se ne mogu složiti sa vama da ćemo vjerojatno morati dugo čekati na ovu cestu u Bosni i Hercegovini. Ona se već dijelom realizira. realizira. Čuli smo od kolege Vukića da je raspisan natječaj i od .../Govornik se ne razumije./... prema hrvatskoj granici. Dakle, već se dijelom realiziraju etapno naravno dio tog koridora. I u tom smislu vjerojatno će i sama činjenica da će Hrvatska svoj dio posla završiti kroz ovaj dio projekta o kojem danas govorimo jasno ću brzati i nadovezivanje Bosne i Hercegovine i realizaciju kroz samu Bosnu i Hercegovinu. Ja sam uvjeren da će taj dio posla ići ubrzanije pogotovo imajući pritom na umu činjenicu da će Hrvatska postati ubrzo i dio dio Europske unije i da će i s te pozicije naravno moći pomoći i susjednoj državi Bosni i Hercegovini da se kvalitetnije riješi taj problem i što je moguće brže, jer to je doista u interesu svih nas. Što se tiče graničnih prijelaza hrvatska Vlada je, to sam malo prije propustio reći, hrvatska Vlada je već osigurala sada za hrvatski jug obadva prijelaza u Neumu. S jedne i s druge strane će se graditi potpuno dva nova granična prijelaza sa nekoliko traka. Ja mislim da je već sada počelo i gradnja. Evo koliko sam vidio već su dole i strojevi, već je jedan dio jedan dio radova se izvodi. Dakle, i s jedne i s druge strane će osigurati se veliki broj prijelaza kako bi se pokušao ubrzati ritam prolaza vozila obzirom na činjenicu da se svako vozilo doista mora zaustavljati prema našem dogovoru sa Europskom komisijom. doista Vlada Republike Hrvatske i kroz ove projekte i kroz sve projekte koji se tiču prometne infrastrukture izuzetno puno ulaže, ali stvar je i lokalne zajednice ovo o čemu ste vi govorili, da se osmisle projekti u pojedinoj županiji, u pojedinom gradu da se ponudi zajednički projekt izlaska na to tržište ili turističko ili drugo gospodarsko tržište i da se na taj način zapravo iskoriste prednosti infrastrukture koja nam je na raspolaganju, a željeznički koridor koji će pratiti ovaj VC koridor je također od izuzetnog značaja. Sasvim sigurno već danas Luka Ploče je prepoznata kao najpotencijalnija luka za robe sa Dalekog Istoka. Mi smo najbliža sutra europska luka za europsko tržište upravo preko Luke Ploče koja je gospodarski dovoljno opremljena, država investira u dva velika projekta. Već je završen kontejnerski terminal i sad se radi terminal za rasute terete od stotina milijuna kuna, dakle itekako je već država tu involvirana i prepoznala je značaj tog dijela Hrvatske. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Uvaženi kolega Deneš Šoja je na redu. Izvolite kolega. Nema ga. Onda je na redu uvaženi kolega Bagarić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, dame i gospodo. I kao Hrvat i kao državljanin Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine od srca pozdravljam ovaj prijedlog zakona i izgradnju ovog koridora, i ocjenjujem ga vrlo važnim i za Hrvatsku, ali i za Bosnu i Hercegovinu. Prije mog osvrta na ovaj predmetni zakon, osvrnuo bih se na neka razmišljanja koja su se čula ovdje u raspravi do sada. Do sada se često čulo kad se govori o Bosni i Hercegovini onda se isključivo spominje samo Bosna. To je pogrešno iz više razloga. Prvo Bosna i svoj naziv, službeni, nije Bosna nego je Bosna i Hercegovina, s druge strane neki to čak i politički konotiraju, jer Bosna znači u nekom kontekstu i nešto što ona nije. Zatim također se govorilo ovdje i o dijelu Balkana, pa se aludiralo ne znam ni ja, vjerojatno ne toliko na Hrvatsku, ali u svakom slučaju na Bosnu i Hercegovinu. Ne mislim da je to nešto loše biti s Balkana, međutim evo ja sam iz Tomislavgrada i ne osjećam se, stvarno se ne osjećam kao ne znam čovjek s Balkana. Pa možda nekima jesam, ali ali ne doživljavam se kao netko tko je na Balkanu. S druge strane bilo je govora o Osijeku, o Slavoniji. I onda se vrlo često spominjalo kako je ne znam Slavonija poljoprivredni kraj, bila poljoprivredni, pa sad nije u onoj mjeri, pa bila industrijski, pa opet nije sad u onoj mjeri itd., i nikada se ne kaže, zapravo se nespretno ja bih rekao zaobiđe da je Slavonija prije svega jako stradala za vrijeme rata i da treba veliki, veliki napor da bi se zapravo vratila Slavonija u sve one njene mogućnosti koje ona ima i uz potporu svakako, prije svega koga drugoga doli Republike Hrvatske, i meni je drago i pozdravljam ovdje izlaganje gospodične Petir koja je jasno, zapravo i brojkama pokazala, dakle evidentno, značajno pokazala da Slavonija nije zapostavljena, nego je zapravo jednakopravna i jednako važna kao i svi drugi dijelovi u Hrvatskoj. I to je dobro. Također se često i gotovo redovito koriste izrazi tipa Dalmatina, Slavonika, i meni stvarno nije jasno tko je krstitelj tih naziva i što to znači? Dakle što znači Dalmatina? Što znači Slavonika? I nadam se da to neće nitko ocijeniti da je to nekakav sam moj nacionalistički ispad, nego naprosto, ako ćemo već ostati pri tome da ne znam tim regionalnim područjima prozivamo i nazivamo naše autoceste, onda zašto ih bar ne zovemo, ako ćemo tako, Slavonka, meni je puno ljepše, ili Dalmatinka, ili ne znam ni ja, evo recimo što se mene tiče može biti cesta, recimo Franje Tuđmana, izvanredno bi izgledala. Ja se pomalo bojim da nećemo skliznuti pa ćemo i Hrvatsku početi prozivati nekom Hrvatikom, ili ne znam čime. S druge strane isto tako mi smeta i naziv Spaladijum, i u svakom slučaju bi bilo dobro da stvarno vodimo računa o nazivljima i o vlastitom jeziku. Dakako nisam stručnjak u tome, i ovdje već vidim nekoliko između ostalog ovdje je moja kolegica prof. Dubravka, pa onda ona može ocijeniti puno više, a i vidim ovdje prof. Selema i mnoge druge, koji dakako mogu puno više, Ivanka Roksandić, koji puno više mogu reći o tome, ali mislim da treba voditi dakako o tome brigu. S druge strane postavilo se pitanje isplativosti gradnje čak ceste, pa se spominjalo ne znam koliko vozila prođe, koliko gravitira stanovnika ne znam toj određenoj autocesti itd. To me stvarno podsjetilo na razgovor koji sam imao sad posljednji put kad sam bio u Sjedinjenim Državama, s jednim našim čovjekom u veleposlanstvu, koji mi je doslovno kazao jednom davno ne znam sad, dolazili su neki naši službeni predstavnici tamo i onda je netko od njih zaključio kako se kod nas zapravo i ne isplati možda graditi autoceste jer njima ne gravitira toliko ne znam ni ja gradova, i toliko tih privrednih resursa kao što su ti pored kojih su oni prolazili. A kaže čovjek koji vozi, koji me vozi na aerodrom, kaže ja sam onda objasnio da su oni prvo napravili autoceste, pa su onda sagradili sve ono drugo što ide uz njih. Prema tome dakle važna je ova cesta, važno je ovo što Hrvatska radi, važno je što radi Bosna i Hercegovina i drago mi je da radite to u jednome skladu i u dogovoru. Obavio sam čak razgovor, jer nakon nekih razgovora koji sam ovdje čuo i sa ministrom nadležnim i Hercegovini, čovjek mi je kazao da je jako zadovoljan tom koordiniranošću koju ima sa Vladom Republike Hrvatske, a također i sa onim što se u Bosni i Hercegovini počelo graditi. U svakom slučaju to nije dovoljno, međutim bit će više i bit će bolje, i ova cesta će sigurno doprinijeti i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, i zapravo će povezati Jadran i Baltik. I sad zamislite što će u tom slučaju značiti i luci Ploče, i što može značiti svim onim ljudima koji zapravo se nađu na tom prostoru i svim onim regijama na tom prostoru, jer se očekuje da će se graditi uz nju i željeznica, očekuju se dakako i gradnja možda ili renoviranje nekih aerodroma, u ovom kontekstu mi pada na pamet Međugorje. Pazite dakle Međugorje se nalazi nedaleko zapravo od te autoceste, a Međugorje čudesno, ne samo po tome što mi vjerujemo da se tamo doista ukazuje Blažena Djevica Marija, nego vjerujemo i da trebamo otvoriti Međugorje i još više nego što sad je otvoreno, iako je zapravo planetarno važno, dakle svim onim ljudima koji tamo žele doći. Da ne govorim o logističkim centrima, o gospodarskim zonama, o turizmu, o porastu stanovnika, pa i u ovom slučaju kad je Bosna i Hercegovina u pitanju i stradanje svih tamo ljudi za vrijeme rata, povratku ljudi na ta svoja ognjišta i revitalizaciji svega onoga što je tamo bilo, a čega sada nema, npr. industrije, zatim poljoprivrede, govorim sada o Bosni i Hercegovini, važnosti turizma, itd. Sve je to vrlo važno i za Hrvatsku i za Bosnu i Hercegovinu, i za cijeli ovaj prostor jer ja vjerujem i nadam se da će Europa shvatiti kako zapravo bi bilo nepravedno na određeni način, sutra kad Hrvatska uđe u Europsku uniju da se ne poradi na tome da i Bosna i Hercegovina što skorije ne uđe u Europsku uniju, jer je Bosna i Hercegovina komplicirana država i bude li se kroz Parlament Bosne i Hercegovine donosili svi oni zakoni koje mi ovdje donosimo na ovaj način na koji mi donosimo i usuglašavamo, bojim se da se to nikada neće dogoditi. Prema tome nadam se da će Europa imati više razumijevanja prema tim okolnostima u kojima se Bosna i Hercegovina nalazi, i da će na određeni način da tako kažem kooptirati što prije u europski prostor, u kojem ona i pripada i na dobro i Bosne i Hercegovine, i Hrvata u Bosni i Hercegovini i svih drugih koji tamo žive, ali i cijele Hrvatske i cijele Europe. Evo još jedanput moja potpora ovome zakonu i moja molba, ja razumijem što je to otprilike zapravo, ne mogu kazati da razumijem, ali pretpostavljam što je to Schengen, ali čini mi se da je prema BiH kako je sad planirana samo 2 prijelaza tog ranga, čini mi se da je to malo. Ili sam možda preosjetljiv s obzirom da živim u Tomislavgradu, a da mi je Kamensko doslovno pred očima. A Kamensko je, zamislite gdje se nalazi Split, gdje se nalazi ne znam Sarajevo i cijeli taj prostor. Prema tome, Kamensko se doista nalazi na putu, na tom pravcu i u svakom slučaju zaslužuje ako ne onda taj prijelaz, onda u svakom slučaju jedan visoki rang koji se može udijeliti kasnije u toj klasifikaciji prijelaza. Hvala lijepa. Hvala kolega. I sada imamo 6 prijava replika. Pa idemo redom. Prvi je kolega Heffer, izvolite. **Heffer, Goran (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bagarić evo nagnali ste me na jednu repliku. Naime, meni nije zaista jasno, a vidim sad u nizu nekoliko prethodnika kolege Bagarića čime vi i zbog čega doživljavate negativne rasprave od strane zastupnika SDP-a? Niti jedan zastupnik nije rekao da se protivi ovome prijedlogu zakona, svi su podržali. Dakle, druga je stvar kako tko gleda pojedine segmente ove teme koju pokriva ovaj zakon. No, jedno pitanje bih evo postavio. Kolega kaže ne smatra se, ne osjeća To je osobni osjećaj. Ja se isto posebno na tu razinu ne referiram. Meni je dovoljno biti stanovnik RH, ali evo mi imamo 7. točku dnevnoga reda koja kaže Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma itd., područjima sukoba na Zapadnom Balkanu za 2009. godinu. Dakle, htjeli mi ne htjeli o tome moramo raspravljati. Ali nije niti bitno da li jesmo ili nismo. Mi znamo točno da smo u Hrvatskoj i o tome ćemo raditi. Što se tiče pitanja naziva, jer ja sam upotrijebio naziv ceste Slavonika. Kad se vozite autocestom Zagreb-Lipovac onda tamo na dijelu Sredanjci imate oznake gdje piše Slavonika, to je naziv ceste, zato je upotrijebljen. Da li i na Dalmatini ima ja ne znam, nisam putovao tamo, ali koliko mi je poznato bili su i neki javni natječaji za to, odnosno poziv građanima da se izjasne oko toga. I na kraju, više zbog ovoga prvoga što sam rekao, zbog te negativne konotacije. Pa i meni je drago, a vjerujem i svim našim kolegama, da će se ovim Koridorom VC razviti Luka Ploče jer to je jedna preznačajna luka za RH. Izuzetno Izuzetno mi je drago da će se razviti BiH, pogotovo dio Hercegovine dolje. Idem relativno često dolje, imam prijatelje, imam i sve ostalo i jako mi je drago da će se taj dio razviti. Ali mi je drago da će se razviti i RH, pogotovo Istočna Hrvatska i naše rasprave su išle u tom smjeru da je taj spoj ka gore Mađarskoj najbliži nama u Slavoniji spoj ka EU. I zato smo tražili mogućnosti da se u tom pogledu nešto pojača. Dakle, da se spoji taj dio jer će taj dio ojačati i ovaj dio te tzv. Slavonike i ovoga dijela autoceste tim turistima i ostalima iz Mađarske i ostalih dijelova svijeta. Hvala lijepa.

radujem se da sve stranke podupiru izgradnju ove ceste. Međutim, ja sam se samo osvrnuo na dijelove rasprava i prema mom mišljenju, možda pogrešno mislim, ali prema mom mišljenju iznio sam određene stavove. Pa kad je u pitanju pripadnost Balkanu ja nisam kazao uopće ništa loše o tome, ništa apsolutno, niti mislim nešto loše. Nego sam samo kazao da kad bih ja nabrajao ne znam ni ja da nekakvu hijerarhiju ne znam nazivlja vezanih za identitet kojeg ja osjećam onda bi možda ako bi već nabrojao i Balkan bio negdje ne znam ni ja na 27 mjestu. Ako ćemo govoriti o geografskom tom prostoru. Međutim, i držim da u tom kontekstu imamo sada ovaj drugi zakon o kojem vi govorite. Također ako je službeni naziv ove Slavonike takav onda u redu, to je službeni naziv i ja ga pozdravljam. Međutim, ako nije službeni naziv Dalmatine, onda je molim da joj niti ne dajemo takav naziv nego da ipak je preimenujemo recimo u, evo ja sam predložio recimo autocesta Franje Tuđmana, to bi bila velika stvar recimo tako dati ime. Hvala lijepa. Dalje se za repliku javila kolegica Petir. Izvolite kolegice. **Petir, Marijana (HSS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Bagariću vi ste govorili ustvari o podjelama koje su zahvatile hrvatsko društvo i koje su vrlo duboke, a i današnja rasprava to u jednom u jednom svom dijelu pokazuje. Premda nam je svima bio cilj imati vlastitu državu, imati mogućnost urediti tu državu po nekim demokratskim ulagati u ravnomjeran razvoj i biti svoji na svom čini se da ipak u potpunosti ne koristimo te svoje potencijale. Da počesto tražimo dlaku u jajetu i da ne vidimo cjelinu pa onda i ne vidimo što je doista napravljeno kao što je u ovom slučaju se pokušava osporiti određene projekte i određena ulaganja ulaganja u jedan dio Hrvatske koji je meni posebno na srcu, a to je Slavonija. No, potakli ste me na ovu repliku iz razloga što ste govorili o ovim silnim preimenovanjima pa ste došli i do nekog zaključka da ne daj Bože bi se moglo dogoditi i da Hrvatsku preimenujemo. Ja mislim da smo mi već duboko ogrezli u ta preimenovanja jer kad pogledate Austriju tamo žive Austrijanci, u Francuskoj žive Francuzi, u Njemačkoj Nijemci, u Mađarskoj Mađari, a u Hrvatskoj građani i građanke. Nije li to čudno? Zahvaljujem se kolegice na vašoj replici i još jedanput naglašavam važnost podataka koji ste ovdje iznijeli koji zapravo ukazuju na to da je Slavonija kao i svi drugi dijelovi Hrvatske jednako vrijedni i da se u njih jednako ulaže i to je vrlo važno. A kad je u pitanju ovaj komentar koji se odnosi na ne znam ni ja identifikaciju nacionalnu i ne znam definiciju države ja mislim da nema ništa loše u tome da je Hrvatska država i svih svojih građana i to je u redu, međutim slažem se s vama da u svakom slučaju možda, možda povremeno činimo neke ustupke i hoćemo biti možda u nekim stvarima ono veći katolici od Pape. To se slažem. Hvala. Idući se za repliku prijavio uvaženi kolega Matušić. Izvolite kolega Matušić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega slažem se sa vama da treba što je moguće prije dovršiti proces pregovora i u BiH. Međutim, sumnjam da će to tako brzo ići, međutim, to će prije svega ovisiti isključivo o rezultatima političkog i drugog djelovanja unutar Bosne i Hercegovine. Hrvatska normalno može tu dati svoj doprinos i daje doprinos, već smo ponudili susjednim državama i svima onima koji imaju aspiracije prema Europskim integracijama, ponudili smo prijevod Europske pravne stečevine i na taj način ubrzali sve.

Što se tiče samog koridora koji ide kroz Bosnu i Hercegovinu vi ste govorili primjer iz Sjedinjenih Američkih država, međutim, ne treba ići daleko da se vidi zapravo što znači infrastruktura i koliko brzo se može ta infrastruktura uklopiti u razvoj. Evo samo uzmimo primjer autoceste prema Splitu, predviđanja su bila sva koja su rađena, sve studije koje su rađene su predviđale da će promet koji je dostignut već 2009. godine, tek biti dosegnut 2015. godine. Dakle 6 godina prije a riječ je o relativno malom razdoblju, malom razdoblju, već 6 godina prije je ta autocesta dosegnula onaj promet koji je bio predviđen za 2015. godinu, možemo samo zamisliti koliki će biti 2015. u odnosu na ono predviđanje. Dakle, tek kada se stvore ti preduvjeti infrastrukture onda se može govoriti kakav će stvarno biti promet i koliko će određeni kraj gospodarski iskoristiti svoje potencijale. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Odgovor na repliku, kolega Bagarić. Zahvaljujem, slažem se kolega Matešiću sa ovom ocjenom veznom za infrastrukturu, za ajmo reći

Dakle, pozdravljam između ostaloga izjavu gospođe predsjednice Vlade i predsjednika države vezano za Bosnu i Hercegovinu, za potporu Bosni i Hercegovini kao državi i za potporu Hrvatima kao jednakopravnom narodu. Na žalost jedna takva europska izjava, jedna izjava za koju ni jedan normalan čovjek pod kapom nebeskom ne bi trebao imati ništa protiv u Sarajevu je od nekih političara dočekana dočekana na nož. Nekima smeta da dolaze glasovi iz Hrvatske da se podupire Bosnu i Hercegovinu kao cjelovitu državu jednakopravnih naroda, jer tu se krije jedna velika opasnost i za Bosnu i Hercegovinu i za cijelu regiju. Zašto? Jer najmanje brojan narod je Hrvati, u sadašnjoj konstelaciji odnosa u Bosni i Hercegovini nemaju jednaka prava, to se slažu svi s tim, dakle najmanje brojni, pa netko misli da treba imati manje prava. To je pogrešno, to vodi k tome, da će Bosna i Hercegovina sada podijeljena na dva entiteta biti u većini jednog ili drugog naroda i da će zapravo slabiti kohezija očuvanja Bosne i Hercegovine i to je jedna velika prijetnja. Stoga je moja jedna molba, može biti romantičarski stav da bi bilo dobro Bosnu i hErcegovinu od strane Europe što prije

uvaženi kolega BAgarić, ja znam da vi pokušavate rastegnuti ovo, ali uzalud jer vi raspravljate o Bosni i Hercegovini, pod točkom dnevnog reda Koridora 5c.

Da smo imali stroge škare rezanja svega što nije vezano uz temu pred jednu vuru bi bili na obedu, prema tome imajmo strpljenja još do kraja da ovo privedemo kraju. Kolega Bodakoš se javio za repliku. Izvolite kolega. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa kolega BAgarić spomenuli ste da Slavonija bila bogata, odnosno da mi pričamo da je bila bogata, da je u toj Slavoniji bila razvijena i poljoprivreda i industrija, normalno dobro ste rekli sigurno da je razaranje Slavonije u vrijeme Domovinskog rata i ono što je Slavonija dala jedan pod rezultata da se možda djelomično nalazimo u ovoj situaciji. Međutim, činjenice ne možemo izbjeći a vrijeme kada je bila Slavonija, i kada sam ja, ono što sam spomenuo da je Osijek bio drugi grad u Hrvatskoj, to je vrijeme još Austrougarske, prema tome, sustavno počinje opadanje Slavonije od nastanka stare, druge Jugoslavije ali isto tako na žalost u ovih zadnjih 20 godina Slavonija i dalje je zapostavljena. Slavonija upravo zbog ovih ratnih poteškoća koje su trebale biti trebala je dobiti jedan drugačiji način razvoja, pa i od ove brze ceste, odnosno autoputa, do svega onoga što se moglo najviše razvijati u Slavoniji, to je pitanje poljoprivrede. Međutim, u zadnjih 20 godina mi nemamo nikakvu razvojnu politiku poljoprivrede, mi nemamo viziju poljoprivrede, ono što se dešava u Slavoniji je upravo zbog toga što se dešava sa našom poljoprivredom. Danas u Glasu Slavonije imate da se govori o potencijalnom poskupljenju kruha, u jučerašnjem Dnevniku čak je spomenuto to kao uvod u sve ono što se dešava, kaže da na Bliskom Istoku se desilo upravo kao rezultat poskupljenja hrane. Poskupljenje hrane znademo da će biti i ako čitamo određene bilo gdje pronalazimo tako nešto. Međutim, zašto je, da li je to nama potrebno, da li je nama potrebno da umjesto milijun

u protivnom nema kruha iz našega žita, a odgovor na repliku, izvolite kolega Bagarić. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Pa slažem se da može više i bolje, ne postoji niti jedna djelatnost koju ljudi čine da ne može biti mjerljiva na način da se može unaprijediti, da može se poboljšati itd. Dakle, ali to što ste vi iznijeli ovdje a što se odnosi na Slavoniju odnosi se na cijelu HRvatsku u smislu te problematike, dakle problema u kojima se nalazi zemlja s obzirom na ukupno stanje dakle i gospodarstva i sve one poteškoće kroz koje HRvatska prolazi i kroz koje je prolazio i prolazi još uvijek gotovo cijeli svijet i Europa dakle govorim na ta globalna kretanja te te gospodarske krize kao takve. Međutim, mi vjerujemo ja znam da i vi vjerujete to isto da dolazi vrijeme, da je vrijeme pred HRvatskom koje će raditi za nju. Mi vjerujemo da je Hrvatska konačno završila sve ove obveze koje je imala kada je u pitanju EU ne samo radi radi EU i onih postignuća koje traži EU, nego zbog naših vlastitih stavova odnosno postizanja određenih standarda kada ćemo nakon završetka svega toga imati više vremena i imati puno više mogućnosti posvetiti se svemu ovome o čemu i vi govorite. da je to vrijeme ispred nas i da je na korist Hrvatske. Pa evo kolega Bagarić činjenica da je ova Zakon o potvrđivanju jamstava sa Europskom bankom za obnovu i razvoj izazvao niz rasprava i polemika, jutros i možda malo šire od same teme, ali sami ste vi i u vašem izlaganju niz tema i baš me vaše izlaganje potaknulo na repliku, jer ono je baš kompleksnost tema koje ste vi otvorili govori koliko je kompleksno stanje u BiH. I mislim da ste u pravu kada ste rekli da je romantičarski vaš zanos, da će se BiH tek tako kotirati mislim da će se morati ipak ispuniti kriteriji. Međutim, da se vratim na temu iz redova oporbe svi su podržali zakon, ali je činjenica da su svi većinom o Slavoniji i slaboj razvijenosti Slavonije o slabom stupnju ekonomskog razvoja Slavonije, a manje o samom hrvatskom jugu. Isto tako ste rekli da nitko nije spomenuo rat i poratnu obnovu kao možebitni problem uopće u HRvatskoj, a posebno u Slavoniji. Mislim da nema straha spominjati rat niti sve ono što se poslije rata događalo pa evo i ovom najnovijem izvješću koje je jučer usvojeno u europskom Parlamentu oko našeg pristupanja EU, pohvaljeni smo za regionalnu suradnju i za suradnju sa susjedima iz čega proizlazi da nema straha spominjati rat kao jedan od možebitnih razloga da se nešto manje ulagalo. A što se tiče samog hrvatskog juga, evo čitam u današnjem tisku kako se upravo gradi ogromni poslovni centar pored shengenskog budućeg prijelaza u Metkoviću. Znači već su gospodarstvenici prepoznali taj budući koridor i već se gradi na tom kao što je rekao kolega Matušić vezano za Općine Kula Norinska i POezerje. Definitivno će oživjeti gospodarske i industrijske zone i nema uopće dvojbe, netko je ovdje postavio pitanje, hoće li donijeti višestruku korist ili neće ovaj koridor. Mislim da je odgovor jasan, on će donijeti korist i Slavoniji i Dalmaciji odnosno jugu Hrvatske i BiH i mislim da u tom smjeru moramo svi razgovarati.

slažem se dakako da upravo na ovaj način na koji ste vi kazali će uslijediti i dobrobit od izgradnje infrastrukture u HRvatskoj osobito ove autoceste. Kada je u pitanju BiH koja nije nikako mimo ove teme koja se odnosi upravo na autocestu koja prolazi kroz BiH. a hoće li se graditi u cijelosti ta cesta ovisi o stabilnosti BiH i njezinog uređenja. Prema tome, nije apsolutno mimo teme ja bih kazao da tamo ima svatko svoje mitove i istine. I da svatko barata sa tim mitovima i istinama kako im odgovora. Nažalost, i međunarodna zajednica je prihvatila neke od tih mitova. Pa onda vidimo sada u tužiteljstvu međunarodnome Haaškog suda u kojemu se doslovno optužuje HRvatsku kako je za vrijeme rata htjela izvršiti agresiju na BiH, kako je htjela dijeliti BiH. Pakti govore u korist toga da je BiH podijeljena. Međutim nije ju podijelila Hrvatska nego ju je podijelila međunarodna zajednica i agresijama na BiH i na način da su sada Hrvati najmanje sada Hrvati najmanje ravnopravan narod. Prema tome, ja bih tu konstatirao jednu činjenicu za koju tvrdim da je istina, da nije mit, da nije bilo HRvatske i potpore Hrvatske BiH, BiH se za vrijeme rata ne bi očuvala kao država. Isto tako da nije bilo Hrvata u BiH teško bi bilo obraniti jug HRvatske. To je istina. Međutim, neprijeporno sva pomoć BiH za vrijeme rata bilo kopnom bilo morem, bilo zrakom došla je isključivo iz Hrvatske ili preko HRvatske. Prema tome, to je moj odgovor koji ne znam ni ja žive u mitovima o tome što su HRvatska i Hrvati radili u BiH za vrijeme rata. I tužno je da gledam ovdje zastupnike iz Sabora koji u najgledanijim emisijama Federalne televizije u Sarajevu daju izjave kao tobože neki sudionici, kao svjedoci vremena. Nisu to vrijeme ni vidjeli i optužuju vlastitu zemlju u kojoj žive. To je žalosno.

da mnogi govore da nedostaje ekonomska opravdanost projekata autoceste i izgradnje autoceste. Pa treba naglasiti da izgradnja autocesta čini dio infrastrukture kao što to čini i izgradnja i vodovoda i kanalizacije i plinovoda i vodova električne energije i da to bitno određuje gospodarski razvoj. Postoji izravna povezanost između stupnja izgrađenosti infrastrukture i stupnja gospodarskog razvoja. To je nešto slično kao što postoji između znanosti i gospodarskog razvitka kao što je gospodarski razvitak poticao znanost tako stoljećima, tako je znanost posljednja tri stoljeća isključivo poticala gospodarsku aktivnost. Bez mi smo srećom došli u takav stupanj da možemo financirati infrastrukturne projekte da možemo razvijati infrastrukturnu mrežu koja je dovedena do takvog stanja da će ona biti glavni pokretač gospodarskog razvitka RH. I pitanje I pitanje jeli društveno opravdano gradnja autocesta? To je suvišno pitanje. Ne samo da je društveno opravdano, to je društveno i opravdano i potrebno. Bez gradnje autocesta sudbina Hrvatske je predodređena, ali bila bi predodređena na zastoj u gospodarskom razvoju, a ovako će obrnuto uspon u gospodarskom razvoju. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Odgovor na repliku kolega Bagarić. Ivan (HDZ)** Kolega Mariću, i ja iskazujem moje slaganje s vašom konstatacijom i kao kolege zastupnika i kao stručnjaka, čovjeka koji razumije o čemu govori. I ja bih tome eventualno dodao da uza sve to treba imati vjeru. Uopće ne sumnjam da vi niste tu vjeru uključili, vjeru u sebe, a vjeru i u Boga. Hrvatska je obranjena vjerujući u sebe, vjerujući u Boga i znanjem. Znanjem, nije samo obranjena oružjem nego znanjem i srcem i vjerom u sebe i u narod. I ispričavam se, maloprije zaboravih spomenuti da je zapravo zastupnik o kojem sam govorio bio naš kolega Kajin koji je stručnjak za sve, osobito za Bosnu i Hercegovinu iako nikad u njoj nije bio niti živio, iako sam ga molio ne jedan put da prođe kroz Bosnu i Hercegovinu, da je malo upozna pa da onda može o njoj govoriti kao netko tko zna što govori. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Iscrpili smo sve prijave pojedinačnih rasprava. Prelazimo na završnu riječ u ime klubova. U ime kluba HDSSB-a uvaženi kolega Dinko Burić.

Dinko (HDSSB)** Poštovani gospodine potpredsjedniče. Slušajući ovu raspravu ljudi koji žive u Slavoniji i Baranji smuči im se život. Što god vi pričali, Slavonija i Baranja je kao 13. prase i neželjeno čedo za HDZ-ovu vlast, a Republika Hrvatska i Slavonija i Baranja je kontaminirana milijunima mina, ali je kontaminirana i HDZ-ovom nesposobnošću, neosjetljivošću za nezaposlene i siromašne, za sudbinu svojih građana pa i kriminalom i korupcijom neviđenih razmjera.

iz središnje državne vlasti, dakle HDZ-ove vlasti u Slavoniju i Baranju na poziciji tekućih pomoći, kapitalnih investicija i kapitalnih ulaganja ukupno se nalazilo 39,3 milijarde kuna. Slavonija je 20% teritorija i 20% stanovništva. Trebala je dobit 7,8 milijardi, to bi bilo 20. Dobila je za tih 5 godina milijardu i 800 milijuna kuna ili točnije 4,5%. Hoćete li druge brojke, /Buka u dvorani./… U 30 projekata koje je Vlada dominirala kao one koji će izvući Hrvatsku iz krize dogodilo se to da je u tih 30 projekata Slavonija i Baranja ostala bez ijednog projekta, a projekti su vrijedni 13,8 milijardi eura. Ima jedan fantomski odnosno famozni projekt koji se zove kanal Dunav-Sava koji treba graditi još od Marije Terezije. Pa čak i kad bi on bio izgrađen vrijedi 950 milijuna eura što je samo 6,88%. Kad pričate o tome da ste ulagali u Slavoniju i Baranju onda je zasigurno sasvim slučajno to da su najnerazvijenije županije u Hrvatskoj one slavonsko-baranjske i to sve one u kojima je HDZ na vlati. Najrazvijenija je Osječko-baranjska i to ona jedina u kojoj HDZ ne vlada, u kojoj je na vlasti HDSSB. Kad je gospođica Marijana Petir govorila o tome kako se u Slavoniju puno ulaže i kako je poljoprivreda najbolji primjer da se u Slavoniju najviše i sa tog …/Govornik se ne razumije./… dobilo, a gdje ste mislili da je trebalo najviše uložit sa tog razdjela. u Dalmaciju. Ne bi bilo čudo s obzirom da je ministar poljoprivrede Petar Čobanković i svjetsko prvenstvo u oranju dao Biogradu na moru, a ne Slavoniji. I na kraju da vam kažem i nekoliko stvari, netko je bio rekao o pjesmama Nemoj se samo inatit Slavonijo. Pjevamo mi i druge pjesme, pjevamo mi i pjesmu Slavonijo što si kome kriva, kome smeta što tambura svira, kome smeta šuma starog hrasta, Slavonijo kolijevko hrvatstva. Ali pjevamo mi i još jedan bećarac što god vi pokušavali mene utišat. Ima jedan dobar bećarac koji kaže ovako, a on vrijedi za mene i za zastupnike iz HDSSB-a jer mi smo slavonski zastupnici. Vi ste stranački zastupnici, poslušnici i klimavci, a mi pjevamo bećarac evo vidite kad god me vidite ovdje onda pomislite ono:

a kad-tad ćete svi skupa morati pred Slavoncima otpjevati tko je zapravo ugasio svjetlo, otpuštao ljude, gasio radna mjesta, privatizirao banke itd., itd., ali to su druge teme. Mislim nije dobro da i pred ovom djecom koja su tu bila gore dajemo ovakve primjere kako mi to otvorimo raspravu o koridoru, a onda završimo na debelim bajama, ali što je tu je. Imamo dvije ispravke navoda. Kolegica Petir, izvolite. **Petir, Marijana (HSS)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa kolega Burić je naravno izrekao niz neistina u svom demagoškom obraćanju ovdje. Nije rekao niti jednu riječ o temi, a govoreći o poljoprivredi je konstatirao što on misli da ja mislim. Kolega Burić, vi to ne možete znati što ja mislim. Možete komentirat ono što sam rekla, a da ste sjedili na ušima vidljivo je jer niste pratili o čemu sam govorila. Naravno da je u Slavoniju uloženo najviše novca kad je riječ o poljoprivredi. Naravno da je to logično, naravno da ja to pozdravljam, a ovdje sam to rekla samo zato da bih to i vama prošlo kroz vaše moždane vijuge jer vi to uporno negirate. A još ste rekli jednu veliku neistinu, rekli ste da smo mi ovdje stranački zastupnici, a vi ste slavonski zastupnici. Kolega Buriću, sad ću vam reći, ja sam narodna zastupnica, narod me izabrao, a taj narod mi se svakodnevno obraća

Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Pa ispravit Ali samo radi hrvatske javnosti ću podsjetiti da taj isti kolega koji danas tako govori da je vrlo aktivno podržavao politiku Hrvatske demokratske zajednice u Slavoniji i Baranji je bio član naravno HDZ-a, prije nego što je izbačen iz HDZ-a. (HSS)** Imamo samo malo, imamo još jedan ispravak navoda kolega Šimo Đurđević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolega Burić i mene ste također uvrijedili. Jer ja jesam zastupnik Hrvatske demokratske zajednice i osnivač HDZ-a i jesam malo jači, puniji ali bi ja mogao kao pravi šokac i odgovoriti bećarcem ali neću. Ali ću mu odgovoriti argumentima. Nečega 100 što je došlo u Slavoniju i Baranju u prošlom vremenu 80 je išlo prema Osijeku, a za sve 4 ostale županije onih 20. toga morate biti svjesni. Hvala. Prelazimo na završnu riječ u ime HDZ-a **Burić, Dinko (HDSSB)** Gospođa Marijana Petir je, dakle povrijedila, gospođica Marijana Petir je povrijedila i Poslovnik ali i mene osobno jer je rekla,

bilo bi bolje kad govorite o Slavoniji i Baranji da ništa ne kažete. A moram se zahvaliti i uvaženom zastupniku Šimi koji je upravo rekao da je svrha inati se Slavonijo polučila rezultat upravo prema .../Govornik se ne razumije./... i otišlo najviše sredstava jer svi smo šutili i klimali glavom a vi ste poslušnici, klimavci i podliježete samo stranačkoj stezi,

Kolega Šeks, izvolite. Možemo ispravljati, ovo nema ništa veze s Poslovnikom, s dogovorenim načinom funkcioniranja ali gospoda misle da je to interesantno ljudima pa moramo i to istrpjeti, jer vele i to je primjereno i tako se treba ponekad u parlamentima ponašati. I u nekim emisijama neku večer neki govore da im se sve to skupa ne dopada. Drugi vele da je baš cirkusantski zabavno. E sad tko spada u koje kategorije, lako će se naći. .../Upadica Burić, ne razumije se./... Ja govorim što su vam u nekoj emisiji govorili ljudi. Kolega Šeks vi ste na redu. Vladimir (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice namjeravao sam ovu pet minutnu raspravu u njoj govoriti vezanu za donošenje ovoga zakona, ali neću. Neću jer nakon ovoga istupa zastupnika Burića osjećam jedan neopisivi stid koji me obuzima u ovoj sabornici, u hrvatskoj sabornici da se na ovakav način može govoriti, ovakav način ponašati i ovakav način tretirati tretirati hrvatske zastupnike od strane zastupnika Burića. Radi toga stida i srama koji osjećam da sam bio nazočan ovakvom ponašanju neću dalje više govoriti, a prepuštam savjesti i svijesti svih onih koji su slušali i pratili današnje izlaganje, ovo zadnje njihovom sudu, njihovoj prosudbi. U mene je neporecivi stid zbog toga. Hvala. Kolega Burić, pa koliko puta ste digli pločicu za povredu Poslovnika i iduće minute doktore opet vi to. Pa nemojte.

banke i Republike Hrvatske je imao jednoglasnu potporu. I samo da otklonim sumnje vezano za realizaciju VC koridora. Osim onoga što je sve izrečeno vezano za akcije na VC koridoru u Republici Hrvatskoj, što nije sada predmet ovoga ugovora, znači most na Dravi i završetak preko Belog Manastira, do granice s Mađarskom. To su sve aktivnosti koje se provode ove godine most prije, a sam ovaj koridor do kraja godine je za očekivati da će se početi graditi. A što se tiče Mađarske i Bosne i Hercegovine, tu su od strane ministarstva poduzete aktivnosti i koordinacije zajedničke. Imamo uvjeravanja s mađarske strane da će svoj dio po prilici 20 kilometara završiti u najkraćem mogućem periodu, i oni pripremaju dokumentaciju, ide u realizaciju toga skupa s nama potpisuju sporazum o točki graničnoj na kojoj ćemo se spojiti s jedne i druge strane. Isto tako što se tiče Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina ulaže napore da zatvori financijsku konstrukciju s istim financijskim institucijama s kojim i mi razgovaramo. Prema tome to je zajednički interes bio između Zenice i Sarajeva se gradi, bio između …/Ne razumije se./… i hrvatske granice je u pripremi, prema tome očekivati je da će Bosna i Hercegovina iznaći snagu da završi svoj dio koridora, uz našu pomoć i uz pomoć institucija koji nas prate. Eto samo toliko, najosnovnije.

kažem autocesta mađarske granice, do Drave. Prema tome onako kako vi to započinjete, inače npr. u svezi proboja one prepreke kamene na cesti Makarska-Vrgorac, i jedan dan se dovezu bageri, počnu nešto kopati i onda više doviđenja. Pojedu se janjci. Ako to tako bude, onda će to Slavonija sasvim sigurno prepoznati. **Friščić, Josip (HSS)** Iako nije bilo riječi o Vrgorcu, ali dobro. Dosta toga je u ovu raspravu stalo, ali zato je sad i završavamo. Glasovat ćemo o točci kada se steknu uvjeti. Nastavljamo u 15 sati i to točka dnevnog reda koja slijedi, to je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o biogorivima za prijevoz. Hvala lijepo. Hvala